ZORČIČ:** Spoštovani kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam nadaljevanje 67. izredne seje Državnega zbora. Obveščen sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednja poslanka in poslanci: Alenka Bratušek, Ivan Hršak, Gregor Židan, Dušan Verbič in Franc Trček do 10. ure. Do roka, ki ga je na podlagi tretjega odstavka 93.a člena Poslovnika Državnega zbora določil kolegij, za danes sodelovanja na seji izven sedeža Državnega zbora z uporabo aplikacije za seje na daljavo ni najavil noben poslanec oziroma poslanka.

Predlog deklaracije je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. Besedo dajem predsedniku Vlade Janezu Janši za dopolnilno obrazložitev predloga deklaracije. Spoštovani gospod predsednik, cenjeni poslanke in poslanci, državljanke in državljani! Pred vami je deklaracija o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije za obdobje do leta 2024. Podobno deklaracijo smo doslej v Državnem zboru obravnavali že dvanajstkrat, vendar gre tokrat za dokument, ki skuša pogledati v nekoliko daljše obdobje kot doslej, ko se je ta dokument sprejemal za leto in pol. Hitre spremembe v Evropi in po svetu namreč terjajo sprejetje bolj strateškega dokumenta s temeljnimi usmeritvami za naše delovanje v Evropski uniji in je obdobje, ki ga zajema ta deklaracija, zdaj cikel celotnega zakonodajnega obdobja oziroma mandata Evropske komisije in tudi Evropskega parlamenta, tako se to zdaj ujema. Ta deklaracija je časovno usklajena tudi s Strateško agendo Evropske unije za obdobje 2019–2024, zato je prisotna tudi večja jasnost in usklajenost ključnih prednostnih nalog delovanja Republike Slovenije v institucijah Evropske unije. Gre tudi za boljšo preglednost naših interesov oziroma tega, kar želimo mi v tem času v institucijah doseči. Glede na to, da ste to deklaracijo obravnavali na sedmih delovnih telesih, obravnaval jo je tudi Državni svet, ne bom ponavljal tega, kar v njej piše, ker verjamem, da ste se s tem podrobneje seznanili. Želim pa dodati nekaj dodatnih osvetlitev obdobja, kot ga vidimo in v katerem naj bi se ta deklaracija uveljavljala. Prvič, odkar sprejemamo podoben dokument, načrtujemo naše delovanje v institucijah Evropske unije v času po brexitu, se pravi v času po tem, ko je ena od članic, in to ena največjih, Evropske unije družino zapustila, in to ne popolnoma usklajeno in soglasno, ker so še odprta številna vprašanja, za katera smo verjeli, da so zaključena, pa se zdaj rešujejo na sodišču oziroma so napovedi tožb. To predstavlja strateško drugačno okolje, kot smo ga bili vajeni doslej, vse od vstopa Slovenije v Evropsko unijo. unijo. Trenutno, kot je omenjeno tudi v deklaraciji, je ključni problem Evropske unije, pa tudi večine ostalega sveta, pandemija koronavirusa. Marsikaj, kar se bo dogajalo v Evropski uniji v prihodnjih štirih letih, bo zelo odvisno od tega, kako bo spopad s pandemijo končan ali kakšni bodo rezultati, predvsem pa kakšni nauki bodo potegnjeni iz tega. tega. Slovenija je že takoj na začetku, ko je bila vključena v program trio predsedovanja skupaj z Nemčijo in Portugalsko, dodala dve prioriteti, ki sta bili soglasno sprejeti. To sta priprava Evropske unije na večjo odpornost proti morebitnim prihodnjim pandemijam, ki so verjetno žalostno dejstvo, in priprava Evropske unije na večjo odpornost proti kibernetskim napadom, ki so največja grožnja sodobnega sveta, razen nuklearnega spopada, v tem trenutku.

lahko damo v deklaracijo še karkoli dodatno, pa te aktualnosti ali teh prioritet ne bo spremenilo. Evropska unija se v tem trenutku ukvarja z ukvarja z napori, da se zagotovi dovolj cepiva, kar je edini znani način za učinkovito zaustavljanje epidemije. Žal je bil vrh Evropske unije, sklican za ta teden, odpovedan oziroma prestavljen na avdiovideokonferenco, formalni razlog je situacija

Dejanski vzrok je verjetno drugje, kajti včeraj, danes potekajo v Bruslju številni sestanki, od sestankov znanih ministrov do srečanja znanih ministrov z državnim sekretarjem za zunanje zadeve Združenih držav v okviru Nata, vrsta drugih sestankov, kjer covid situacija očitno ni zadosten razlog, da teh sestankov ne bi bilo. Odpoved fizičnega srečanja evropskega vrha in prestavitev na videokonferenco, kar je povsem drug format, je pogojena z velikim nezadovoljstvom zaradi pogodb, ki so bile sklenjene s proizvajalci cepiv, predvsem s podjetjem AstraZeneca, ker se ta dobavitelj ne drži pogodb in ima zaradi tega celotna Evropska unija probleme z izvajanjem načrtov cepljenja, kot so bili sprejeti konec lanskega leta ali v začetku letošnjega leta. leta. Močno dvomim, da bo te probleme možno razčistiti preko avdiovideokonference, tako da bomo še nekaj časa brez zadovoljivih odgovorov, kako je prišlo do te situacije. Kljub temu potekajo dodatni napori, da se zagotovijo cepiva drugih proizvajalcev ali da se čim prej odobrijo cepiva, ki so v postopku testiranja, tako da se bo ta napaka pri sklepanju pogodb popravila. V resoluciji veliko govorimo o zelenem prehodu in digitalni preobrazbi, v vseh strateških dokumentih Evropske unije za bližnjo in srednjo prihodnost je to omenjeno ali opredeljeno kot strateška opredelitev. Kar se tiče zelenega prehoda, je potrebno opozoriti, da gre da gre za prehod in ne za prelom, kar pomeni, da je poleg odločitve, kdaj bomo prešli na ogljično nevtralnost in da bo vse zeleno, potrebno pretehtati tudi ceno tega prehoda in predvsem učinke tega prehoda. Če se to ne tehta, če to ni vsebovano v strategijah, in marsikje je sektorsko to premalo obdelano, potem brezglavo brezglavo hitenje k določenim odstotkom v praksi pomeni zlom industrij, ki v tem trenutku v Evropi zagotavljajo na desetine milijonov delovnih mest, velik odstotek bruto domačih proizvodov posamičnih industrijsko najbolj razvitih držav, po drugi strani pa to predstavlja selitev tovrstne industrije na druge celine, v manj razvite predele sveta, kjer se potem izpusti CO2 povečujejo in v globalu nismo dosegli nič razen uničenja določenih industrij, ki so v tem trenutku strateško pomembne za Evropo. To zavedanje, da ne gre za prelom, ampak za prehod, je v številnih strateških dokumentih premalo poudarjeno. Če kaj spremljate te razprave, po Evropi, še posebej v Nemčiji to povzroča velike turbulence, tudi na notranjepolitičnih prizoriščih posamičnih držav. Ko gre za digitalno preobrazbo, govorimo o nečem, kar poteka, govorimo o nečem, kjer je potrebno dosegati konkurenčnost, govorimo pa tudi o nečem, kjer so velikanska tveganja, ker umetna inteligenca ne predstavlja zgolj načina, kako se ceneje, bolje, bolj zeleno proizvajajo določene stvari, ampak je to tehnologija, ki jo je mogoče zlorabiti tudi v drugo smer. Če poenostavim, govorim o nevarnosti kibernetskih napadov ali pa kibernetske odvisnosti. To je točka, kjer je vsaka država članica Evropske unije sama bistveno prešibka, da se s tem izzivom sooči, tudi Evropa kot celota je v danem razmerju sil v svetu prešibka. To je točka, kjer je še posebno potrebno severnoatlantsko zavezništvo oziroma čezatlantsko zavezništvo, ker je mogoče ali pa zelo verjetno to edini način, da se tukaj vzpostavi zadostna kibernetska varnost, in šele zadostna kibernetska varnost omogoča izkoriščanje vseh dobrih potencialov te digitalne preobrazbe. Strateški problem Evropske unije, s katerim se bo hočeš nočeš ukvarjala tudi v prihodnje, in to čedalje bolj, je demografija. Starajoče se prebivalstvo v Evropi predstavlja večkraten izziv. izziv. Razprava o tem, koliko se ta problem da reševati z migracijami in koliko z drugačno družinsko politiko in s s klasičnimi načini popravka demografske slike, poteka in bo še potekala. Očitno pa je rešitev v zdravi kombinaciji, ki predpostavlja, da ima Evropa tudi enotno migracijsko politiko, da je sposobna varovati zunanje meje in da je sposobna postavljati in tudi izvajati racionalne in enotne kriterije legalnih migracijskih tokov. Tema, ki je vsebovana v deklaraciji in je seveda pereča tudi znotraj Evropske unije, v veliki meri je bila tema, ki je začela razprave o brexitu, je vprašanje vladavine prava. Za večnacionalno, večdržavno skupnost, kot je Evropska unija, je vladavina prava temeljnega pomena. Predpostavka, da je skupnost utemeljena na vladavini prava, je predvsem v tem, da se enaka merila uporabljajo za vse, se pravi, da smo pred evropskimi institucijami članice Evropske unije ne glede na število prebivalstva, ne glede na to, kdaj je kakšna članica vstopila v Evropsko unijo, v smislu prava enakopravne in tudi enakovredne. Se pravi, da se ista merila uporabljajo takrat, ko na primer Francija preseže neke odstotke ali kriterije, ko gre za izpolnjevanje evropskih paktov stabilnosti, trajnosti ali česarkoli, in da se ista merila uporabljajo tudi, ko gre za Malto, Slovenijo, Litvo, Madžarsko, Poljsko, Švedsko in tako naprej. Do glavnih debat je prišlo takrat, ko so posamične članice imele upravičeno ali pa neupravičeno občutek, da ne veljajo za vse vatli. Slovenci, ki smo dolgo časa živeli v večnacionalnih državah različnih vladavin, vemo, kam vodi občutek, občutek, da enaka merila ne veljajo za vse, in kako se žal takšne zgodbe končajo. S tega vidika je boj za vladavino prava na prvem mestu, boj za to, da merila, pravila, ki veljajo v neki skupnosti, veljajo enaka za vse. Ker takšno skupnost imajo potem posamezniki pa tudi narodi in države za prostor, kjer vlada pravičnost in v katerem želijo bivati. V naslednjih štirih letih bo odprta razprava o prihodnosti Evropske unije na način, kot doslej še ni bila odprta. Ne samo zaradi tega, ker se je formalno začela konferenca o prihodnosti Evrope in glavni del, glavni časovni blok te konference sovpada z drugo polovico letošnjega leta, ko Slovenija vodi Svet Evropske unije, ta razprava bo drugačna, kot je bila doslej, zaradi številnih dejavnikov, najvažnejša sta dva. dva. Eden je že omenjeni brexit. Prvič smo v položaju, ko se Evropska unija ni samo širila, ampak se je tudi krčila, in to občutno. Drugi razlog je pandemija, ki še traja. še traja. V teh razmerah, ki bodo zamejene predvsem s tema dvema dejavnikoma, bo potekala razprava o tem, kako si Evropejci predstavljamo našo skupno prihodnost.

Tisti, ki se spomnite prejšnje konference o prihodnosti Evrope, veste, da je bil takrat imenovan predsednik konference, da je bila vzpostavljena neka fleksibilna, pa vendarle hierarhična struktura, ki je potem to konferenco vodila,

Se pravi, proces se je kljub težavam nekako iztekel v neke zaključke, ki so bili v glavnem dobri. Zdaj se institucije Evropske unije niso uspele dogovoriti o enotnem predsedniku, tako da je zdaj konferenca v rokah tria, se pravi predsedujoče države pa predsednice Evropske komisije in Evropskega parlamenta, kar pomeni, da bo Slovenija sovodila tudi konferenco o prihodnosti Evrope. To je v tem času velika odgovornost, glede na to, da naj bi se zaključki sprejemali že v začetku prihodnjega leta, se pravi prej kot čez eno leto ali ali pa natančno čez eno leto. To pomeni, da naj bi večino dela opravili v času našega predsedstva, kar je velikansko dodatno breme za Slovenijo in tudi velika odgovornost. smo se dodatno organizirati za to razpravo. Odločili smo se, da bomo ta izziv vzeli resno, ne kot nek tehnični ne kot nek tehnični izziv, kjer organiziraš tiste sestanke, ki jih moraš, pišeš zapisnike in čakaš, da bo pol leta minilo, ampak bomo skušali najprej prostor te konference dejansko odpreti za vse ideje, ki krožijo po Evropi o tem, kakšna naj bi bila naša skupna prihodnost, brez tega, da bi katerokoli idejo že vnaprej izločili na podlagi takšne ali drugačne politične korektnosti ali pa imaginarnega mainstreama. Samo na ta način lahko potem pridemo do nekih zaključkov, ki bodo vsebovali oceno, pri kateri so dejansko sodelovali vsi. Ne samo uradniki, birokracija ali pa vladni predstavniki držav članic, želimo tudi, bom rekel, razmišljujoči del Evrope, od univerz do think tankov, civilne družbe, vse poslanske skupine Evropskega parlamenta in vse tiste, ki imajo kakršnekoli ideje o tem, kaj bi morali postoriti za to, da bo Evropa vse bolj postajala skupni dom vseh Evropejcev. Tradicionalno Tradicionalno mednarodno srečanje Blejski strateški forum bomo praktično v celoti posvetili tej nalogi, organizirali bomo tudi vrsto drugih dogodkov, pri katerih bomo to razpravo odprli.

Svetom Evropske unije, Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo, nekih pričakovanj v smeri, da bi na podlagi zaključkov te konference prišlo do nove pogodbe, do dokumenta, ki bi nadomestil ali nadgradil Lizbonsko pogodbo, Lizbonsko pogodbo, ni vgrajenih niti v najbolj optimističnih zasnovah tega dokumenta. Čeprav je to po mojem mnenju nek cilj, pred katerim enostavno ne bi smeli bežati. Ker določene zadeve je v tej pogodbi verjetno možno nadgraditi, predvsem pa gre tukaj za obsežno sivo polje, sivo cono vprašanj, ki so tudi na podlagi obstoječih pogodb lahko naslovljena in reševana popolnoma drugače, kot smo temu priča sedaj. Skušali bomo delati na tem, da bo tudi na podlagi našega prispevka in našega dela, predvsem pa našega odprtega pristopa zaključek te konference mogoče bolj obetaven, kot so so bila znižana pričakovanja, potem ko se evropskim institucijam ni uspelo organizirati za izvedbo konference na podoben način, na kakršnega smo izpeljali zadnjo. Toliko kot dodatna obrazložitev k deklaraciji. Glede na to, da gre za obdobje do leta 2024, je

programom sedanjega sklica Evropskega parlamenta in Evropske komisije in govorimo o stvareh, ki se bodo dejansko dogajale, kako se bodo zgodile in kakšen bo končni rezultat, je seveda odprto. odprto. Tukaj govorimo o naših ambicijah v okviru nečesa, kar dejansko bo na mizi. Je pa seveda glede na to, da ne gre več za obdobje 18 mesecev, ampak da gre za štiriletno obdobje, v tem času možno računati tudi na številne nepričakovane izzive. V tem primeru bo seveda moral Državni zbor po potrebi to deklaracijo dopolniti

Za predstavitev poročila dajem najprej besedo predsedniku Odbora za zadeve Evropske unije mag. Marku Pogačniku. Spoštovani predsednik Državnega zbora, spoštovani predsednik Vlade, kolegice, kolegi! Odbor za zadeve Evropske unije je na 100. seji dne 12. marca kot pristojni odbor obravnaval Predlog deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju 2021–2024, ki ga je Državnemu zboru na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije in drugega odstavka 154.f člena Poslovnika Državnega zbora v obravnavo predložila Vlada Republike Slovenije. V skladu s tretjim odstavkom 154.g člena je poslanec gospod Matjaž Han vložil nekaj amandmajev. Na seji odbora so sodelovali predstavniki in predstavnice Ministrstva za zunanje zadeve, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstva za obrambo, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za finance, Ministrstva za pravosodje in Ministrstva za javno upravo. Temeljne poudarke predloga deklaracije je v imenu Vlade Republike Slovenije predstavil državni sekretar Ministrstva za zunanje zadeve gospod Gašper Dovžan. Pojasnil je, da je novost predloga deklaracije, da daje usmeritve za delovanje Slovenije v institucijah Evropske unije do leta 2024, doslej so se namreč deklaracije praviloma nanašale na 18-mesečno obdobje trajanja tria predsedstva Svetu Evropske unije. Glede na to, da se je veljavna deklaracija iztekla sredi lanskega leta ter da sprejemanje nove deklaracije časovno skoraj sovpada z mandatom aktualne evropske komisije in evropskega parlamenta, Vlada predlaga sprejetje deklaracije o usmeritvah za delovanje Slovenije v institucijah Evropske unije za obdobje do konca aktualnega zakonodajnega cikla oziroma trajanja strateške agende. S tem bo dosežena večja jasnost glede ključnih prednostnih nalog delovanja Slovenije v Evropski uniji. Poudaril je, da je prenovljena deklaracija strnjen strateški dokument, ki je bistveno krajši od prejšnjih in zaradi daljšega časovnega obdobja podaja ključne politične usmeritve. Z njim bodo mogoči lažje načrtovanje in večja stabilnost ter učinkovitost dela resornih ministrstev in delovanja naših diplomatov v Bruslju.

ki ga opredeljuje dokument, zato je bilo predlagano, da se dokument omeji na delovanje Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju od maja 2021 do junija 2022. Izpostavljeno je bilo, da je dokument neambiciozen in ne predstavlja ideje odprte Evrope. Poudarjeno je bilo, da so omenjene okoljske in tehnološke smernice v predlogu deklaracije zelo splošne in neopredeljene. Na drugi strani je bila s strani poslancev izražena podpora vsebini in krajši obliki predloga deklaracije, saj je ta jedrnata in se jasno osredotoča na šest prednostnih področij delovanja Slovenije do leta 2024. Dokument stremi tudi k prilagoditvi vsebine in oblike, ki je zelo pomembna v trenutno negotovem času, kjer se prioritete hitro spreminjajo. Kljub vsemu pa so poslanci poudarili, da bo Vlada še naprej redno in vsaj enkrat letno poročala Državnemu zboru o delovanju Slovenije v institucijah Evropske unije. Slovenija se po eni strani v dokumentu zavzema za vračanje k temeljnim vrednotam Evropske unije, po drugi strani pa podpira nov zagon Evropske unije. V zaključnem nastopu se je državni sekretar gospod Gašper Dovžan odzval na mnenja in stališča poslank in poslancev je izrazil veselje, da so opazili, da je dokument osnovan premišljeno in strnjeno. Poudaril je, da je cilj dokumenta zagotoviti enotno in ciljno usmerjeno delovanje Slovenije v institucijah Evropske unije. V zaključku je državni sekretar ocenil, da je dokument dober in predstavlja premik naprej v smislu kakovosti, saj so bile prejšnje deklaracije med poslankami in poslanci označene kot ponavljajoče se. Po končani razpravi je odbor najprej odločal o 15 vloženih amandmajih poslanca Matjaža Hana in jih ni sprejel. Nato je odbor glasoval o vseh delih predloga deklaracije, ki sodijo v pristojnost Odbora za zadeve Evropske unije kot pristojnega odbora, in jih sprejel, za je glasovalo devet, proti šest. Ker k predlogu deklaracije na pristojnem odboru niso bili sprejeti amandmaji, Odbor za zadeve Evropske unije Državnemu zboru predlaga, da Predlog deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju 2021–2024 sprejme v predloženem besedilu. Hvala lepa. Za predstavitev poročila dajem besedo še predsednici Odbora za zunanjo politiko Moniki Gregorčič. **MONIKA Spoštovani predsednik Državnega zbora, spoštovani predsednik Vlade, poslanke in poslanci! Odbor za zunanjo politiko je na 76. seji 12. marca letos kot pristojni odbor prav tako obravnaval Predlog deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju 2021–2024. Dopolnilno obrazložitev je naprej podal minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar, ki je dokument ocenil kot ambiciozen, jasen in razumljiv. Pojasnil je namen spremenjenega formata, saj so se tovrstne deklaracije doslej nanašale na 18-mesečna obdobja trajanja tria predsedstva Svetu EU, danes obravnavani dokument pa podaja usmeritve za delovanje Republike Slovenije v institucijah EU za obdobje do konca aktualnega evropskega zakonodajnega cikla. Minister je poudaril, da predlog deklaracije upošteva in vključuje ključne prednostne naloge, kot izhajajo iz deklaracije in iz strategije o zunanji politiki Republike Slovenije. Poudarja se tri koncentrične kroge našega zunanjepolitičnega delovanja: sosedstvo, Evropska unija in globalno delovanje. Po oceni zunanjega ministra je predlog deklaracije strateško naravnan in omogoča aktivnejše zastopanje Slovenije v Evropski uniji na vseh ravneh. Konferenca o prihodnosti Evrope bo priložnost za izboljšanje učinkovitosti, odpornosti, odzivanja in delovanja Evropske unije. Pričela se bo 9. maja letos in bo tudi ena od prednostnih nalog slovenskega predsedovanja. Zunanji minister je predstavitev sklenil z oceno, da ima Slovenija v času predsedovanja priložnost bolj aktivno soustvarjati evropske politike, utrditi svoje mesto v Evropski uniji, prispevati h krepitvi zaupanja v evropske institucije ter povečati svojo vidnost v evropskem in svetovnem merilu. Dodatno je nato državni sekretar na Ministrstvu za obrambo gospod Uroš Lampret povedal, da bo v obdobju slovenskega predsedovanja pozornost na varnostno-obrambnem področju namenjena Zahodnemu Balkanu, krepitvi sodelovanja med EU in zvezo Nato ter energetski učinkovitosti obrambnega sistema. Pojasnil je, da je trenutno v EU v ospredju tudi razprava o tako imenovanem strateškem kompasu, vse pomembnejše pa postajajo tudi horizontalne teme, kjer je potrebnega več medresorskega sodelovanja. Gre na primer za kibernetske izzive in soočanje s hibridnimi grožnjami. Slovenija bo kot zanesljiva članica PESCO še naprej podpirala evropski obrambni, industrijski razvojni program ter nadaljevala s sodelovanjem na operacijah in misijah Evropske unije zlasti v državah Zahodnega Balkana, Sahela, v Sredozemlju in na Bližnjem vzhodu. Naraščajoče posledice podnebnih sprememb bodo terjale prilagoditve tudi obrambnega odzivanja zlasti z vidika energetske učinkovitosti in zaščite ključne infrastrukture dobavnih verig in varovanja pomorskih poti. V razpravi so bile nato s strani opozicije izrečene kritike, da je bilo pred oblikovanjem dokumenta opravljenih premalo posvetovanj, da novi časovni okvir ni ustrezen, da v dokumentu niso dovolj poudarjene vrednote vladavine prava in svobode medijev ter da je dokument premalo ambiciozen zlasti pri temah, kjer je bila Slovenija doslej priznana kot pomemben akter, na primer za področje Zahodnega Balkana. Koalicija je pozdravila strateško naravnanost predloga te deklaracija, vključevanje ključnih ministrstev pri oblikovanju dokumenta, njegovo časovno prilagoditev evropskemu zakonodajnemu ciklu, a je opozorila tudi na potrebo po ponovnem zagonu evropskega gospodarstva po pandemiji in na nova varnostna vprašanja, zlasti s področja kibernetske varnosti in zaščite kritične infrastrukture. Po končani razpravi je odbor odločil od devetih vloženih amandmajih poslanca gospoda Matjaža Hana in jih ni sprejel. Odbor za zunanjo politiko je nato glasoval o predlogu deklaracije iz svoje pristojnosti in ga sprejel z devetimi glasovi za in šestimi glasovi proti. Hvala lepa. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Igor Peček bo predstavil stališče Poslanske skupine Liste Marjana Šarca.

Hvala lepa. Spoštovani predsednik Državnega zbora, spoštovani predsednik Vlade, kolegice in kolegi! Za vsak trio predsedovanja Svetu Evropske unije je bila do sedaj uveljavljena praksa, da Vlada poda smernice do predvidenih zakonodajnih predlogov. To je že 13. deklaracija zapored. Zadnja je bila sprejeta v času vlade Marjana Šarca, sprejeta je bila v začetku leta 2019, ko se nam v bistvu še dozdevalo ni, kako težki časi nas čakajo in da bomo skupaj z državami članicami Evropske unije morali iti skozi krizo, ki je do sedaj še nismo doživeli. Soočamo se s krizo zdravstva in gospodarstva, pred vrati – boriti se je potrebno, da do nje ne bo prišlo – je socialna kriza. Prišli smo do spoznanja, kako pomembna je okrepitev zdravstva in sociale v Evropski uniji. Prihodnjega zagona gospodarstva Unije pa si ne morem predstavljati brez spodbud in usmeritev, ki nas bodo pripeljale k trajnostni rasti predvsem s pomočjo prehoda na zeleno in digitalno. Že pred krizo covida-19 je bil s strani Evropske komisije predstavljen ambiciozen načrt, ki naj bi pripomogel k zeleni Evropi, to je Evropski zeleni dogovor. Trenutni predlog deklaracije je imel pol leta zamude, vendar nam je uspelo v sklopu predsedovanja portugalske obravnavati ter sprejeti direktivo o baterijah in odpadnih baterijah, ki bo pripomogla k večji transparentnosti rabe redkih kovin in njihovi reciklaži. Še posebej bo to pomembno, če si želimo večje rabe električnih avtomobilov. To je torej pot, ki kaže, da lahko pričnemo z uresničevanjem načel krožnega gospodarstva. Več takšnih udejstvovanj, ambicij in ciljev bo pripomoglo k temu, da na ravni Evropske unije ne ostanemo le pri besedah, ampak tudi uresničimo, kar smo si zastavili že v začetku leta 2020. Bistvena bo tudi zakonodaja s področja novih lastnih virov Evropske unije, ki bo pripomogla tudi k uresničevanju zastavljenih ciljev k zelenemu in digitalnemu prehodu. Na tem mestu je potrebno izpostaviti digitalni davek in mehanizem za ogljično prilagoditev na naših mejah. V predlagani deklaraciji smo v Poslanski skupini Liste Marjana Šarca pogrešali večjo opredelitev do zastavljene zakonodaje tria predsedstev. Bistvenega pomena bi bila ravno opredelitev do predvidenih novih lastnih virov evropske unije. Predstavitev teh zakonodajnih predlogov je predvidena ob koncu predsedstva Portugalske, ključna pogajanja pa se bodo nadaljevala ravno v času predsedovanja Republike Slovenije. Ne smemo zapostaviti tudi dejstva, da se bo predvidoma leta 2023 ponovno začelo upoštevati fiskalno pravilo, ki velja za vse države članice Evropske unije, zato je toliko bolj pomembno, da se realizira zakonodaja za nove lastne vire Evropske unije, ki bo prispevala k sredstvom v proračun Evropske unije ter sklada za okrevanje in odpornost. Od tega bo tudi odvisno, v kolikšni meri se bo morala Slovenija še zadolžiti za realizacijo projektov, ki so predvideni v nacionalnem Načrtu za okrevanje in odpornost. prihodnje je pomembno, da na mednarodni ravni ne izpustimo katere od držav in ohranimo dialog z vsemi ključnimi akterji. V deklaraciji se izpostavlja sporazum z Združenimi državami Amerike, ne izpostavi pa se že izpogajanega trgovinskega sporazuma Evropske unije z državami Latinske Amerike v okviru partnerstva Mercosur in investicijskega sporazuma s Kitajsko. Na tem mestu bi v LMŠ radi izpostavili, da Kitajska daje vse večji pomen zeleni gradnji. To so izkušnje, ki se jih lahko prenese tudi preko sodelovanja v Evropski uniji. Prav tako se je Kitajska nedavno odločila, da postane do leta 2060 nevtralna. Ne gre zanemariti, da bodo tako Združene države Amerike kot tudi Kitajska skupaj z Evropsko unijo na nek način zgled za druge države, da se intenzivno usmerijo k zelenemu prehodu. Ob tem je potrebno poudariti, da bi si želeli v Listi Marjana Šarca v trgovinskih sporazumih dati večji poudarek na upoštevanje tako okoljskih kot tudi socialnih standardov. Čas je, da pričnemo tudi z uresničevanjem zakonodaje, ki je nastala pred šestimi leti in se jo poskuša ponovno obuditi z novopredstavljeno trgovinsko strategijo. Izpostaviti moramo bolj okrepljeno sodelovanje z državami Afrike, še posebej regije Sahel, ki jo že pestijo posledice podnebnih sprememb, pojav širjenja puščave. Strategija Evropske unije za Sahel je precej zastarela in sega že v leto 2011. Afriko moramo obravnavati kot enakovredno partnerico, ki lahko veliko doseže v svojem razvoju, pri tem pa je zelo pomembno, da ji Evropska unija ob tem stoji ob strani. Stališča Slovenije do posameznih zakonodajnih predlogov so bistvena ne le iz razloga, da se dostikrat zgodi, da stališč Slovenije ne moremo obravnavati v sklopu Odbora za zadeve Evropske unije, ampak tudi zaradi usmeritev, na katere se lahko oprejo tudi naši stalni predstavniki v Bruslju. Pri predlagani deklaraciji le-teh ni zaznati, poleg tega pa posega v obdobje do leta 2024, ko še ni povsem jasno, katere zakonodajne predloge bomo obravnavali na ravni Evropske unije. Prav je, da predlog deklaracije temelji na ključnih dokumentih, ki določajo strategijo razvoja Republike Slovenije, kot so Strategija razvoja, Deklaracija o zunanji politiki Republike Slovenije in tudi strateške agende Evropske unije, vendar morajo ti dokumenti predstavljati zgolj okvirno izhodišče. Po našem mnenju bi moral predlog deklaracije, ki ga je predstavila Vlada, natančneje in bolj jasno definirati cilje, ki jih želi doseči Republika Slovenija, in tudi, katere pogoje je potrebno ob tem izpolniti. Po našem mnenju je preveč splošna in pripravljena za predolgo obdobje, zato v Poslanski skupini Liste Marjana Šarca predloga deklaracije ne moremo podpreti. Hvala lepa. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Matjaž Nemec bo predstavil stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov.

predsednik Vlade, predsednik Državnega zbora, kolegice in kolegi! Slovenija bo čez dobre tri mesece drugič od svojega vstopa v Evropsko unijo predsedovala. S tem bo prevzela vodenje Sveta Evropske unije, usmerjanje zakonodajnega dela Sveta in usklajevanje stališč za trialog z Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom. Od vsakršnega predsedstva se pričakuje nepristranskost in nevtralnost pri prizadevanjih za skupne rešitve EU, predvsem pa zagotavljanje spoštovanja postopkov in evropske zakonodaje, ne poudarjanje lastnih interesov, ampak zavezanost k skupnim vrednotam in temeljnim ciljem Evropske unije. To je naloga, ki jo bo Slovenija morala opraviti. Ali se tega poslanstva zaveda, se upravičeno sprašujemo v Poslanski skupini Socialnih demokratov. Trenutno se Slovenija pomika k skrajnosti razmerij moči na evropskem parketu, kar je že močno načelo odnose z nekaterimi državami članicami, predvsem pa z evropskimi institucijami. Pozitiven pečat predsedovanja bo zato Slovenija zelo težko dosegla. Slovenija si je z zagovarjanjem in spoštovanjem temeljnih vrednot EU v preteklosti ustvarila veliko spoštovanje zlasti med jedrnimi državami Evropske unije. Do nastopa vlade Janeza Janše je Slovenija dosledno dokazovala, da po svojih vrednotah in ravnanjih sodi v skupino najbolj povezanih držav članic, kar je ena od ključnih strateških usmeritev slovenske zunanje politike. Tako je bila v svoji naravni vlogi v neformalni skupini držav članic Evropske unije prijateljic vladavine prava, tudi Francije in in Nemčije, katere prizadevanja so se realizirala v politični pobudi Evropske komisije in izvedbi sistematičnega letnega poročila o vladavini prava Evropske unije. Bila je ena najbolj proevropsko usmerjenih držav, za katero je, izhajajoč iz Deklaracije o zunanji politiki Republike Slovenije, EU predstavljala temeljni vrednostni politični okvir za zagotavljanje blaginje in temeljnih pravic. Ta okvir združuje same države članice in zagotavlja evropsko enotnost, demokratičnost in učinkovito delovanje evropskih institucij, ki so se zgradile na desetletni podlagi demokratičnih izkušenj in konsenza mednarodne politike in evropske skupnosti. Na teh vrednotah, spoštovani, je tudi Republika Slovenija zgradila svojo ustavnost in odločitev za samostojnost. Ali potem, spoštovani, drži, da bo Slovenija v času svojega predsedovanja Svetu Evropske unije uresničevala svoje zaveze? Spoštovani, v Poslanski skupini Socialnih demokratov že od začetka obravnave deklaracije o usmeritvah in delovanju Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju 2021–2024 ocenjujemo, da dokument ni primeren za sprejetje v Državnem zboru. Gre za dokument, ki sicer žalostno odseva aktualno politično realnost v Republik Sloveniji, vendar pa ne realnosti v naši evropski skupnosti. Je v nasprotju s temeljnimi dokumenti Evropske unije in Slovenije, navsezadnje ni v skladu z drugim odstavkom 5. člena Zakona o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije, če govorimo zgolj o časovni omejitvi mandata tega akta. Zato smo, spoštovani, v Poslanski skupini Socialnih demokratov predlagali kar 13 strani amandmajev na dokument, ki ima prav toliko strani. Koalicija pa žal z zavrnitvijo vseh amandmajev ter enako logiko, kot jo je imela pri interventnih zakonih PKP in pri nacionalnem Načrtu za okrevanje in odpornost, ne želi doseči tako pomembnega soglasja na tem parlamentarnem parketu. Toliko, spoštovani, o tej ponujeni roki, o roki sodelovanja v Državnem zboru in slovenski politiki. Ocenjujemo, da gre za dokument, ki ne predstavlja idej odprte in v prihodnost usmerjene Evrope, temveč se oklepa stare Evrope, skupka posameznih nacionalnih držav, ki se ponovno zapirajo same vase. Namesto napredne integracije za poglobljeno politično sodelovanje, ki bo odgovarjalo na potrebe Evropejk in Evropejcev ter uvrščalo EU med relevantne akterje v mednarodni skupnosti, se umikamo stopnjo nazaj, na golo gospodarsko sodelovanje in na manj Evropske unije. unije. Spoštovani, močne države članice pomenijo močno Evropsko unijo, so zapisali predlagatelji. Vendar toliko bolj drži, da močna Evropske unija pomeni močne države članice in šibka Evropske unija pomeni šibke države članice. Države, ki ne želijo EU iztržiti več, vedo, da je zanje boljša poglobljena integracija, še posebej, če to pogledamo z vidika manjše države, kot je na primer Republika Slovenija, ji je v interesu in je v interesu njenih državljank in državljanov, da se lahko na evropskem parketu sklicuje na skupna pravila, enotno težo glasu in možnost sooblikovanja skupnih politik, kar ostane države v tej skupnosti. Dejstvo je, spoštovani, da aktualna vlada temeljne vrednote Evropske unije, še posebej vladavino prava, razume po svoje. Če je v skladu z njihovim političnim načrtom, se nanje sklicuje, če ni, jih zanika. Takšno interpretacijo želi uveljaviti tudi skozi deklaracijo, kjer izpostavlja, da je potrebno presojati tudi o specifičnem zgodovinskem kontekstu držav članic, ki vsaki od njih narekuje drugačen pristop in ukrepe za krepitev vladavine prava. S tem zgolj relativiziramo kriterij vladavine prava, ki bi moral biti temeljni kriterij za vse države članice Evropske unije. Dvojno razumevanje svobode, demokracije in pravne države je resna grožnja Evropski uniji in bi lahko pripeljalo do zaustavitve nadaljnjih evropskih integracij. Miselnost, spoštovani, se ne spremeni čez noč, posamezni dogodki pa lahko njene spremembe močno pospešijo. Družbena miselnost postaja tisto, s čimer jo polnimo, s čimer jo hranimo. Če jo vsak dan polnimo s strahom, pripravljenostjo na vojno, grožnjami, nestrpnostjo, nespoštovanjem dialoga, bo postal odsev točno takšen. Podobno je s tem dokumentom, spoštovani, odnosom do našega delovanja v Evropski uniji. Napolnili smo ga z napačnimi vsebinami, napolnili smo ga z napačnimi stvarmi, stran od evropske solidarnosti, socialne pravičnosti, blaginje državljank in državljanov, transparentnosti in soustvarjanja prihodnosti naše skupnosti, odgovornosti do okolja in prihodnjih generacij, sožitja, ki nas bogati. Vprašajmo se, v kakšno družbo se spreminjamo, medtem ko koalicija zgolj še z enim »banalnim« preglasovanjem na eni izmed izrednih sej Državnega zbora samovoljno sprejema dokument, ki govori o zunanjepolitičnih zunanjepolitičnih stališčih države in ne Vlade, torej države in ne samo koalicije. Zato bi morali biti bolj naklonjeni konsenzu, ne pa samo govoriti o sodelovanju, spoštovani predsednik Vlade. Verjamemo, da bi soglasnost o prioritetah in kompromis vseh političnih sil odtehtala trdo delo, ki bi ga skupaj vložili v ta dokument. Socialni demokrati smo bili pripravljeni sodelovati. Na pristojnih odborih, za zadeve Evropske unije in zunanjo politiko, žal ni bil sprejet niti eden od amandmajev opozicije, torej Poslanske skupine Socialnih demokratov. Zato, spoštovane kolegice v koaliciji in opoziciji, spoštovani kolegi in širša javnost, ne moremo podpreti vladnega Predloga deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije. Kajti ta dokument ni dokument Evropske unije, ampak je zgolj dokument vlade Janeza Janše. Hvala lepa. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Gregor Perič bo predstavil stališče Poslanske skupine Stranke modernega centra. Hvala lepa, gospod predsednik. Kolegice in kolegi, predsednik Vlade, lep pozdrav vsem! vsem! Deklaracija o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju 2021–2024, ki je že 13. dokument začrtuje temeljne poglede naše države v obdobju pomembnih odločitev, ki bodo v marsičem delile prihodnost Evropske unije. Na ravni EU se dogajajo številne spremembe, ki utegnejo močno vplivati na razvoj Slovenije in Unije kot celote, zato je ta trenutek primeren za pogled nazaj in oceno vplivov prejšnjih deklaracij ter dosežkov Slovenije, obenem pa je dobra priložnost za pogled na skupno evropsko prihodnost in položaj Slovenije znotraj EU. V predlogu deklaracije so izpostavljene prednostne naloge in ključne politične usmeritve, ki jim bo Slovenija sledila pri svojem delovanju v institucijah EU v prihodnjem obdobju. Z zadovoljstvom opažamo, da je v zadnjem času sodelovanje predstavnikov Vlade Republike Slovenije v institucijah in delovnih telesih veliko bolj aktivno in uspešno pri zastopanju Slovenije in njenih interesov kot v preteklosti. Predlog deklaracije po naši oceni predstavlja dobro podlago za kontinuirano delovanje Slovenije v institucijah Unije in soliden okvir za sprejemanje stališč pri obravnavanih tematikah na evropski ravni, obenem pa prepoznava aktualne izzive in vključuje usmeritve Republike Slovenije pri iskanju rešitev. Opažamo, da nekatere naloge iz prejšnje deklaracije iz obdobja januar 2019–junij 2020 ostajajo še nedokončane in se jim bomo morali posvetiti tudi v novi deklaraciji. Na ravni Evropske unije so trenutno odprte še nekatere stare preizkušnje, hkrati pa tudi številni novi izzivi, med drugim soočenje s posledicami epidemije covida-19, nova varnostna vprašanja, vključno s kibernetsko varnostjo in načrtnim širjenjem lažnih novic in neresnic, naraščanje groženj miru in redu znotraj Evrope ter naraščajoča nestabilnost v evropski soseščini. V SMC se nam zdi pomembno, da je EU usmerjena v trajnostno naravnano okrevanje, ki bo krepilo ekonomsko in socialno konvergenco v Evropski uniji, povečalo njeno mednarodno konkurenčnost, omogočilo digitalni preboj in generiralo gospodarsko rast. V SMC podpiramo tudi nadaljnjo krepitev sodelovanja Evropske unije na področju varnosti in obrambe. Predvsem bi radi izpostavili, da bomo deklaracijo v tem smislu v poslanski skupini podprli, ker se nam zdi odlično izhodišče tudi za prihodnje

Spoštovani vsi prisotni, pozdravljeni! Takoj na začetku naj povem, da te deklaracije v Levici ne bomo podprli. Bili smo sicer kritični do vseh dosedanjih deklaracij o usmeritvah Slovenije v delovanju v institucijah EU, saj saj so bolj kot ne odražale periferni položaj Slovenije znotraj te grupacije in njeno pasivno vlogo, ki je bolj kot ne sprejemala in prikimavala diktatu centralnih držav Evropske unije brez premislekov o naši specifiki in naših potrebah. Ne glede na to pa smo iz prejšnjih deklaracij izvedeli vsaj to, kakšne teme se bodo v času veljavnosti deklaracije na ravni Evropske unije obravnavale, iz deklaracije, ki jo sedaj obravnavamo, pa ne vidimo niti tega. Če naj povem le za primerjavo. Prejšnja deklaracija je imela 102 strani in se je sprejemala za obdobje leta in pol, še prejšnja, zadnja iz prejšnjega mandata državnega zbora, jih je imela 82 in se je sprejemala za obdobje leta in pol, ta deklaracija ima 15 strani in se sprejema za obdobje štirih let. Od tega je seveda prva stran naslovna, ena stran je dopis s podatki o tem, kateri vladni predstavniki bodo pri predstavitvi te deklaracije sodelovali v Državnem zboru, ena stran pa je vladna obrazložitev te deklaracije. Torej nam ostane 12 strani, na katerih ni jasno popolnoma nič oziroma je jasno edino to, da dajemo karto bianko vladi Janeza Janše, da on v štirih letih počne v institucijah Evropske unije, kar se mu zljubi. Povrh vsega pa bo v tem času Slovenija še pol leta predsedovala Evropski uniji in tudi o tem nič. Naj zaključim. Ta deklaracija je farsa. Njena vsebina, če sploh lahko temu rečemo vsebina, je farsa. In ravno tako je obravnava te deklaracije farsa, v kateri se demokratična razprava o tako pomembnem dokumentu, kot so usmeritve za delovanje države v Evropski uniji v naslednjih štirih letih, zreducira na postopek: Vlada vloži neki papir, delovna telesa o tem razpravljajo – sedem delovnih teles, niti ne vsa – potem pa parlamentarna večina ta papir izglasuje. Na papirju pa piše kot sklep, da smo ta papir obravnavali in da nimamo pripomb. Lepo vas prosim, imeli smo mnogo mnogo mnogo pripomb, le da je bil sklep napisan tako, da si ga je parlamentarna večina izglasovala tudi na kakšnem odboru s tesno večino, in to je vse, kar lahko povemo o tej deklaraciji. Postopek, s katerim se daje Vladi bianko menico zato, da v institucijah Evropske unije v naslednjih štirih letih počne praktično, karkoli se ji zahoče, oziroma da svoje delovanje kar najlažje prilagodi partikularnim interesom vladajoče kleptokracije. Glas za to deklaracijo ni več glas za zgrešene politike, kot je bilo to v preteklosti, ampak je glas za to deklaracijo glas, da vlada Janeza Janše celo v Evropski uniji in njenih institucijah počne točno to, kar se ji tisti trenutek zljubi. Na eni prejšnjih sej so vladni predstavniki izjavili nekaj v smislu, da so bile prejšnje deklaracije predolge in da se niso udejanjale, iz česar lahko izhaja in lahko sklepamo, da so se jim zdele brez zvezne, zato so zdaj napisali takšno deklaracijo, v kateri praktično ni nič, in seveda tudi nimamo čemu oponirati. Še dodatno je bilo razloženo, da ni naša naloga, da se pred predsedovanjem pozicioniramo v eno ali drugo smer, to pa v bistvu potrjuje hlapčevsko držo ali pa popolno nepripravljenost Slovenije. Kajti vse države svoje predsedovanje izkoristijo za to, da odpirajo in v ospredje postavljajo tiste teme in probleme Evropske unije, ki se njim zdijo ključni, in seveda iščejo rešitve, ki so predsedujoči državi v interesu. Slovenija pod to vlado pa tega očitno ne zmore, ker pač države ne vodi še kako abstrakten nacionalni interes, ki je sicer vedno interes vladajočega razreda, to razumemo, ampak vladajoča politika vodi državo v skladu s svojimi partikularnimi zasebnimi interesi, in zato ta vlada tako tako lahkotno celotno državo tik pred predsedovanjem postavlja v zelo nezavidljivo vlogo. Prvi dve od petih let, ki bosta ključni, pokrivata tudi politične usmeritve iz te deklaracije, ki pa jih ni. Države članice bodo opredelile svoje specifične potrebe in pripravile strateške načrte, v katerih bodo določile, kako nameravajo porabiti sredstva in doseči zastavljene cilje. Vse strateške načrte pa bo predhodno odobrila Evropska komisija, tako da nismo tu prepuščeni sami sebi, ampak bomo pri pripravi teh strateških načrtov še kako odvisni od politik EU, ki se bodo oblikovale v prihodnjih letih. Ena najpomembnejših je spopadanje s podnebno krizo. Pred tem pa smo slišali predsednika Vlade, kakšen odnos do tega vprašanja ima on osebno. osebno. Poglavje, ki pokriva štiriletno strategijo na področju financ in gospodarstva, pa je naslovljeno s Trajnostno okrevanje gospodarstva in sestoji iz dveh strani neobrazloženih floskul. Kultura je omenjena s temi besedami: pozornost je treba posvetiti tudi področjem kulture in kulturne dediščine. To je vse, zato tudi Odbor za kulturo te deklaracije ni obravnaval, nismo je dobili v obravnavo, ni nam bilo dodeljeno. dodeljeno. Predsedovanje je enkratna priložnost za promocijo kulture neke države, o strategijah tega sem včeraj v svojem poslanskem vprašanju vprašala ministra Simonitija, odgovor pa je bil, da mu nisem simpatična in da odgovora ne bom dobila. Lahko si ogledate magnetogram. V Levici te deklaracije, ki deklaracija ni, seveda ne bomo podprli. Hvala. Hvala lepa. Andrej Černigoj bo predstavil stališče Poslanke skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati. **ANDREJ Spoštovani gospod predsednik Državnega zbora, spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi! Slovenska diplomacija je v svojem 30-letnem delovanju ena najmlajših in sorazmerno z velikostjo države tudi ena najmanjših diplomacij na svetu. Prvih korakov umetnosti delovanja na diplomatskem parketu so se izjemni posamezniki učili v tujih dvoranah in nam vladajočih monarhijah ter državah, v katerih smo Slovenke in Slovenci sanjali tisočeri sen o lastni neodvisni državi. Z razglasitvijo Republike Slovenije 25. junija 1991 je slovenska diplomacija prvič v celoti postala glasnik naše samostojne in neodvisne države ter predstavnik političnih odločitev v zakonodajni in izvršni veji oblasti. 22. maj je dan slovenske diplomacije, dan, ko se spominjamo včlanitve Slovenije v Organizacijo združenih narodov, Slovenija je s tem korakom stopila na svetovni diplomatski parket in ga v relativno kratkem času nadgradila s članstvom v Evropski uniji, Natu, nekaj let kasneje pa tudi v OECD. Ne pozabimo, kolegice in kolegi, da bomo čez tri mesece že drugič predsedovali Svetu Evropske unije. Zato smo v Novi Sloveniji z veseljem podprli in pozdravili širok konsenz pri sprejemanju Strategije zunanje politike Republike Slovenije in Deklaracijo o zunanji politiki Republike Slovenije za leto 2015, danes pa že 13. zapored sprejemamo deklaracijo o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju 2021–2024. Dosedanje deklaracije so se praviloma nanašale na 18-mesečno obdobje tria predsedstva Svetu EU, vendar so v skladu s sporazumom med Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in Evropsko komisijo, ki je začel veljati maja 2016, predsedniki treh institucij prvič 11. decembra 2020 podpisali dogovor, ki uvaja večletno načrtovanje dela v institucijah Evropske unije, in sicer za obdobje od 2020 do 2024. Opredeljeno časovno obdobje sovpada tudi z mandatom Evropskega parlamenta in Evropske komisije, zato v Novi Sloveniji – krščanskih demokratih podpiramo čas trajanja strateške agende, ker bomo s tem dosegli večjo jasnost glede ključnih prednostnih nalog delovanja Republike Slovenije v Evropski uniji. Državni zbor s to deklaracijo ne izgublja nobene suverenosti nad delovanjem Republike Slovenije v institucijah Evropske unije, saj mora v skladu s 5. členom Zakona o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije Vlada najmanj enkrat letno poročati Državnemu zboru o stanju v Evropski uniji in položaju Slovenije v njej. Krščanski demokrati dodatno razpravo pozdravljamo in pozivamo druge poslanske skupine, da v tem hramu demokracije opravimo še več skupnih razprav glede prihodnosti Slovenije in Evropske unije. Deklaracija v preambuli prepozna Evropsko unijo kot edinstven projekt mednacionalnega povezovanja na stari celini, ki ga moramo ohraniti in ga ponovno približati ideji praočeta Roberta Schumana in njegovih somišljenikov. V nadaljevanju pa moramo poskrbeti za nov zagon Evropske unije, kjer bomo skupaj krepili zmogljivost gospodarstva, in države članice pri soočanju z globalnimi krizami. krizami. Ključni del dokumenta deklaracije obravnava šest prednostnih področij delovanja Republike Slovenije. Krščanski demokrati v svojem političnem programu posvečamo veliko pozornost gospodarstvu, zato pozdravljamo, da prva točka naslavlja ukrepe za trajnostno okrevanje slovenskega gospodarstva. Pomembna je krepitev malih in srednje velikih podjetij kot hrbtenice gospodarstva predvsem na področju digitalne preobrazbe. Deklaracija posebno pozornost namenja tudi malim in družinskim kmetijam ter trajnostni proizvodnji varne in kakovostne hrane. Poudarek posvečamo učinkovitemu in dovolj fleksibilnemu izvajanju moderne evropske kohezijske politike ter instrumenta za okrevanje nove generacije Evropske unije. Nevidni sovražnik nas je naučil, da Evropa potrebuje več sodelovanja na področju zdravstva, ki ga moramo skupaj doseči z redno koordinacijo na ravni Evropske unije, pripravo skupne evropske strategije zdravja ter najpomembnejšim, večjo dostopnostjo vseh državljank in državljanov do kakovostnih in varnih zdravstvenih storitev. V 3. točki deklaracija naslavlja zaščito državljanov in njihovih svoboščin, podpira krepitev sodelovanja držav članic in institucij na področju kriznega upravljanja predvsem ob naravnih nesrečah. V Poslanski skupini Nove Slovenije podpiramo polno delovanje šengenskega prostora, obenem pa moramo ubraniti prost pretok ljudi, blaga, kapitala in storitev znotraj Evropske unije. Kot občan obmejne občine se zavedam, da potrebujemo nov dogovor o učinkoviti migracijski in azilni politiki, s katero bi se Evropska unija lahko predvidljivo in pravočasno odzvala na krizne razmere. Resolucija nadgrajuje voljo državljanov, saj se zavzema za sodelovanje med Evropsko unijo in zvezo Nato, še posebej na področju vojaške mobilnosti. Veseli nas, da Republika Slovenija v deklaraciji podpira države v svoji soseščini pri prizadevanjih za članstvo v Evropski uniji. Menimo, da so ključnega pomena ukrepi za premostitev razvojnega razkoraka med Evropsko zvezo in državami Zahodnega Balkana, predvsem pa za zagotovitev pozitivnih perspektivnih mladih v regiji in zaustavitev njihovega izseljevanja. Slovenija in širša zveza si mora v prihodnosti prizadevati za krepitev skupne zunanje politike in poglabljanje transatlantskih vezi. Naša država mora delovati strateško, krepiti enotnost in sposobnost samostojnega zastopanja svojih interesov, vrednot in načel na globalni ravni. 15 držav azijsko-pacifiške regije s prvopodpisano Kitajsko je podpisalo največji prostotrgovinski sporazum, ki obsega 30 % BDP na svetu, zato Evropska unija ne sme več izgubljati časa in mora po sprejetem sporazumu med Evropsko unijo in Kanado ter Japonsko čim čim prej ponovno obuditi pogajanja z Združenimi državami Amerike. Zadnja točka deklaracije podpira večjo učinkovitost delovanja institucij Evropske unije v okviru obstoječih temeljnih pogodb, predvsem v mehanizmu izboljšanja postopkov odločanja. Evropska unija je bila zgrajena na sloganu »Združeni v različnosti«, zato moramo stremeti k razumevanju specifičnega položaja in vitalne drugačnosti vsake države članice. Deklaracija v zaključku ne pozablja na slovensko predsedovanje Svetu Evropske unije in ga na kratko predstavi. Dokončnega načrta še ni mogoče doreči, ker je delovanje tria predsedstva dinamična stvar, težko pa je že sedaj predvideti pot portugalskega predsedovanja. Nevidni sovražnik covid-19 nam je pokazal, kako hitro se lahko spremenijo prioritete države, Evropske unije in celo sveta, ki so morali postati bolj fleksibilni in zelo prilagodljivi. Zato podpiramo deklaracijo, ki je kratka, jedrnata, predvsem pa zelo jasna, kot so bili ključni dokumenti, ki smo jih v preteklosti v Republiki Sloveniji že sprejeli in so ključni v naši demokraciji. To so Ustava Republike Slovenije, Deklaracija o zunanji politiki in Strategija zunanje politike Republike Slovenije ter Etični kodeks v Državnem zboru. Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati bo soglasno podprla deklaracijo o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju 2021–2024. Hvala za pozornost. Hvala lepa. Besedo ima mag. Andrej Rajh, ki bo predstavil stališče Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek. **MAG. Spoštovani predsednik, spoštovane kolegice, cenjeni zbor! Po svoji teži bi lahko rekli, da Republika Slovenija na mednarodnem zemljevidu sodi med majhne države. Prav tako smo v zunanjepolitičnem pogledu neznatni igralec. Toda to ne pomeni, da si z uspešno domačo zunanjo politiko v mednarodnih odnosih ne moremo zagotoviti močnejšega glasu. Ponavljam, ključni sta uspešni domača in zunanja politika, ki sta neločljivo povezani. Notranjepolitično dogajanje v Sloveniji presega njeno ozemlje in spodkopava kar nekaj demokratičnih standardov in stalnic zunanje politike, zapisanih v deklaraciji. In če je na mednarodnem parketu zunanjepolitični vpliv Slovenije marginalen, je vpliv Slovenije v notranjepolitičnem smislu, ko govorimo o kakovosti demokracije, pravne države, svobode medijev, mnogo večji. Naš vpliv v regiji in v svetu je torej odvisen od vzdrževanja demokratičnih standardov doma. Da nekaj njih pod to vlado nazaduje, je zdaj zaznal tudi Bruselj. A pojdimo lepo po vrsti. Deklaracija, ki usmerja delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije, je dokument, ki presega mandat te vlade, saj podaja usmeritve za obdobje 2021–2024. Kot je ob predstavitvi na odboru večkrat poudaril zunanji minister Anže Logar, gre pri tej deklaraciji za strateški okvir za načrtovanje dela na posameznih področjih. Dosedanja praksa so bile sprejete deklaracije za 18-mesečno obdobje, zdaj pa deklaracija zajema obdobje do konca trajanja strateške agende Evropske unije. Tudi v SAB smo mnenja, da bi bilo ustrezneje navesti obdobje od maja 2021 od junija 2022, kot da s to deklaracijo zavežemo tudi prihodnjo vlado, ki seveda ne bo nujno taka, kot je zdaj. Dalje. Ko človek bere deklaracijo, dobi občutek, da papir prenese vse. Med drugim je namreč zapisano, da je Slovenija odločna zagovornica vladavine prava, dajemo poudarek neodvisnosti sodstva, podpiramo članstvo držav Zahodnega Balkana v Evropski uniji in tudi tam krepimo vladavino prava, pripadamo evropski ideji in še bi lahko naštevali. Vendar pa, se vam ne zdi, da je deklaracija glede na zapisano in notranjepolitično dogajanje dvolična in navadna farsa? Mene bi skrbelo, kaj za desno provenienco predstavlja evropski način življenja. Kaj je to? to? Ali upoštevanje specifičnega zgodovinskega konteksta držav članic, ki vsaki od njih narekuje drugačne ukrepe za krepitev vladavine prava, avtomatsko pomeni njeno kršitev? Ker tako se to bere. Dalje. Podpora Slovenije širitvi Evropske unije na Zahodni Balkan je več kot dve desetletji stalnica slovenske zunanje politike, a zdi se, da Slovenija s svojimi ravnanji tem državam enostavno ne more biti več pozitivni vzgled. Nekdanja predsednica hrvaške vlade in konservativne HDZ Jadranka Kosor je za enega od naših dnevnih časopisov povedala, da se Slovenija pod vlado Janeza Janše odmika od temeljnih vrednot Evropske unije. Do te vlade torej ni kritična le slovenska opozicija, zaskrbljeni so tudi drugod. Ne nazadnje je stanje svobode slovenskih medijev pretresal tudi Evropski parlament. Namesto da bi Slovenija Balkanu bila vzor, kot smo to vedno bili, očitno postajamo Balkanu vedno bolj podobni, ocenjuje slovenski diplomat. Enostavno si ne predstavljam, kako bomo po vsem tem, kar se dogaja doma, tem državam lahko delili nasvete o krepitvi demokracije, vladavini prava, pluralizmu in svobodi medijev. medijev. Tako to pač ne gre. Presenečeni smo tudi, da je v deklaraciji predsedovanju Slovenije namenjenih tako malo besed in še te so tako splošne. Ena naših glavnih pripomb je tudi ta, da je Vlada v deklaraciji povsem zanemarila zdravstvo in socialne pravice. Zanemarjeno je torej delovanje za evropski steber socialnih pravic, ki ga ima sedanja Evropska komisija na prednostni agendi. Spoštovani, zares bi si želel, da se vloga Slovenije v zunanji politiki okrepi, da izvajamo dosledno in enotno zunanjo politiko, določimo jasne cilje in povečamo našo prepoznavnost. Žal tega deklaracija ne odseva, je premalo ambiciozna, preveč je tudi dvoličnosti in neresnic glede na notranjepolitično dogajanje. V SAB iz vseh navedenih razlogov deklaracije ne bomo podprli. Hvala lepa. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Branko Simonovič bo predstavil stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije. Hvala za besedo, predsednik. Lep pozdrav vsem prisotnim! Deklaracija o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije zajema politične usmeritve, ki bodo prispevale k lažjemu načrtovanju, večji stabilnosti ter učinkovitosti dela resornih ministrstev. Slovenija je namreč del veliko večje zgodbe, ki v sozvočju z drugimi državami omogoča hitrejši razvoj in varnost v svetu. Eden izmed zadnjih primerov, ki dokazuje večjo varnost v številu, je brez dvoma epidemija covida-19. Virus, ki je povzročil neslutene posledice na prebivalstvu in gospodarstvu, bi posameznim državam lahko povzročil še večjo finančno katastrofo. Zato je pomembno, da v sodelovanju z vsemi članicami evropskega prostora skupaj nastopimo za okrevanje po krizi in seveda nadaljnji napredek. Na sejah odborov delovnih teles Državnega zbora je bilo skozi konstruktivno debato večkrat slišano, da dokument pred nami ni dovolj ambiciozen, temveč da naj bi si zadali daljše in bolj strukturirane cilje, a vendar je treba sprejeti, da bo načrte v prihodnosti treba prilagajati zahtevam časa. Eno leto nazaj si skoraj nihče ni mogel predstavljati, da bo praktično cel svet v lockdownu. Gospodarstvo je obstalo dobesedno čez noč, ko se je pokazalo, da je koronavirus precej nevarnejši, kot smo sprva mislili. Kljub temu da se nikoli ne moremo vnaprej v polnosti pripraviti na nepredvidljive dogodke, je naša naloga, da dogodke takšnih globalnih razsežnosti vključimo v vse prihodnje načrte delovanja. Pri zeleni politiki v Poslanski skupini Desus verjamemo, da bi lahko Slovenija naredila še korak več. Svoje lastne interese moramo usmeriti v dolgoročni strateški okvir Evropske unije. Razogljičenje oziroma zmanjšanje našega okoljskega odtisa bi moralo biti ena izmed ključnih nalog po okrevanju. Slovenija namreč ne ohranja odtisa v okviru sprejemljivih meja, kar povzroča neravnovesje med povpraševanjem in biološko zmogljivostjo samoobnavljanja. Prav tako moramo nadaljevati z aktivnejšim reševanjem izzivov ustvarjanja delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, starajoče se družbe in ustvarjanjem novih razvojnih priložnosti za mlade. Poslanski skupini Desus se nam zdi primerno, da pokažemo svojo sposobnost načrtovanja za leta vnaprej. Prav tako pa smo si v sklopu realnih zmožnosti zastavili cilj, ki ga lahko dejansko uresničimo. Pretirana ambicioznost nam na evropskem parketu ne bi naredila usluge. V sklopu uresničevanja načrta bomo domače razprave lahko uskladili s političnim in zakonodajnim ciklom na ravni Evropske unije. Resorna ministrstva bodo pri svojem delu tako imela konkretno podporo in ključne politične usmeritve, ki bodo v sozvočju z drugimi državami članicami. V Poslanski skupini Desus bomo deklaracijo o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju 2021–2024 podprli. Hvala lepa. Mag. Marko Pogačnik bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. **MAG. hvala za besedo. Spoštovani državni sekretar, kolegice, kolegi! Pred nami je deklaracija o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju 2021–2024. Predlagana deklaracija sprejema temeljne politične usmeritve do strateških vprašanj, s katerimi se bo Republika Slovenija srečevala pri nadaljnjem odločanju o postopkih sprejemanja posameznih zakonodajnih aktov in drugih dokumentov Evropske unije v obdobju 2021–2024. Šest prednostnih področij delovanja Republike Slovenije, ki jih predvideva deklaracija v okviru aktualnega zakonodajnega cikla institucij Evropske unije, posebno pozornost namenja: trajnostnemu okrevanju in stabilnosti gospodarstva; krepitvi ekonomske in socialne kohezije v Evropski uniji; zaščiti državljanov in njihovih svoboščin, vključno s krepitvijo odpornosti Unije in njenih članic na krize; promociji interesov in vrednot Evropske unije v sosedstvu in svetu ter nadaljevanju širitvenega procesa; krepitvi skupne zunanje politike in poglabljanju transatlantskih vezi ter učinkovitejšemu delovanju povezav. Ponovni zagon evropskega gospodarstva je priložnost za utrditev stabilnosti, odpornosti in blaginje v Evropi ter povečanje njene vloge na svetovnem prizorišču. To bo možno doseči le ob upoštevanju ekonomskih, socialnih in globalnih demografskih sprememb, uspemo zagotoviti dolgoročno trajnostno in vključujočo rast ter povečati kohezijo evropskega prostora. Republika Slovenija odločno podpira prizadevanje za nadaljnje poglabljanje ekonomske in monetarne unije in krepitev njene odpornosti. Kot država članica z izrazito izvozno naravnanim gospodarstvom je Republika Slovenija odločna zagovornica krepitve notranjega trga. Treba je nadaljevati z odstranjevanjem ovir, ki hromijo polno delovanje notranjega trga. Za krepitev konkurenčnosti evropskega gospodarstva in pripravljenost družbe na sodobne izzive so nujna večja vlaganja v digitalno preobrazbo. Zelo pomemben element zelenega in digitalnega prehoda so povečana vlaganja v izobraževanje, raziskave in inovacije ter njihov pomembni prispevek k trajnim rešitvam za vsakdanje življenje. Pandemija covida-19 je poglobila razlike v ekonomski in socialni koheziji evropskega prostora, zato sta solidarnost in pravičen izhod iz krize ključnega pomena. Republika Slovenija v procesu okrevanja posebno pozornost posveča učinkovitemu in dovolj fleksibilnemu izvajanju moderne evropske kohezijske politike ter instrumenta za okrevanje Nova generacija Evropske unije. Evropska unija temelji na vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakopravnosti, vladavine prava in človekovih pravic. Republika Slovenija podpira prizadevanja, usmerjena k varovanju in uveljavljanju teh vrednot, pri čemer je velikega pomena spodbujanje in krepitev evropskega načina življenja. Evropska unija potrebuje celovitejši, učinkovitejši in bolj ambiciozen pristop na področju kriznega upravljanja. Republika Slovenija podpira krepitev sodelovanja držav članic in institucij Evropske unije na tem področju ter nadgradnjo sistema delovanja, ki bo zagotavljal boljšo skupno odzivnost Evropske unije v kriznih razmerah. Pri tem podpira prizadevanje za vzpostavitev široko zastavljenega sistema strateškega predvidevanja Evropske unije. Za Republiko Slovenijo je izjemnega pomena, da Evropska unija še naprej posebno pozornost namenja svoji neposredni soseščini, državam vzhodnega partnerstva, območju Sredozemlja in državam Zahodnega Balkana, ki imajo perspektivno članstvo v Evropski uniji. Republika Slovenija podpira širitveni proces in članstvo držav Zahodnega Balkana v Evropski uniji, zato države v regiji dejavno spodbuja, da izvajajo potrebne reforme ter naredijo vse za izpolnjevanje pogojev za članstvo v Evropski uniji, s tem pa tudi aktivno pripomore k doseganju tega skupnega cilja in spoštovanju svojih zavez. V interesu Evropske unije je odprta, ambiciozna, trajnostno naravnana in na pravilih temelječa trgovinska politika, ki nasprotuje različnim oblikam protekcionizma ter ob ohranjanju že doseženih evropskih in mednarodnih standardov zagovarja enake konkurenčne pogoje in deluje v interesu svojih državljanov. Učinkovit multilateralni trgovinski sistem, strateška partnerstva, ambiciozni trgovinski naložbeni sporazumi ter učinkovito izvajanje ukrepov morajo biti ključni segment skupne trgovinske politike. Zavzemamo se za trgovinski dogovor z Združenimi državami Amerike. Ena od prednostnih nalog ostaja nadaljevanje vsestranskega sodelovanja Evropske unije s transatlantskimi s transatlantskimi zaveznicami, z Združenimi državami Amerike in Kanado, prav tako bomo podpirali okrepljeno transatlantsko sodelovanje v kontekstu nadaljevanja razvoja različnih multilateralnih pobud, kakršna je denimo Pobuda treh morij. Odločnejša in učinkovitejša odzivnost Evropske unije na vse bolj spreminjajoče se razmere v Evropi in svetu zahteva izboljšanje učinkovitosti njenega delovanja. Pred nami je drugo predsedovanje Republike Slovenije Svetu Evropske unije. Svojo nalogo namerava Republika Slovenija izvesti odgovorno, učinkovito, nepristransko ter v duhu dobrega sodelovanja in pripadnosti evropski ideji. Pomembno vlogo pri izvajanju tega nacionalnega projekta ima tudi Državni zbor. Predsedovanje Svetu Evropske unije je odlična priložnost, da se dokaže zmožnost tvornega sodelovanja vseh deležnikov v Republiki Sloveniji z namenom uspešne izvedbe projekta predsedovanja, ki je v interesu Republike Slovenije in širše Evropske unije. Predsedovanje je hkrati priložnost za okrepljeno promocijo slovenske kulture in načina življenja, kulturne dediščine, dosežkov znanosti, ustvarjalnosti in inovativnosti na drugih področjih naravne dediščine, turizma, kulinarike v domačem in mednarodnem kulturnem prostoru. Deklaracija jasno nakazuje, da želi Slovenija biti odgovorna članica Evropske unije in ne le zgolj nema opazovalka. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo prepričani, da se Slovenija po dolgih letih ponovno vrača na diplomatski zemljevid. V zadnjem letu, letu vlade Janeza Janše, je Slovenija ponovno okrepila sosedske in regionalne vezi tako v srednjeevropskem kot tudi v sredozemskem prostoru. S svojim delovanjem je minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar ponovno utrdil partnerstvo v Evropski uniji in Sloveniji povrnil mednarodni ugled, ki ga je nekoč že uživala. Ponovno smo obiskali države, kjer nas ni bilo desetletja. V zadnjih 365 dnevih je bilo opravljenih več kot 50 srečanj doma in v tujini. Zunanji minister je prvič po letu 2012 obiskal sosednjo Hrvaško, kar je pripomoglo k izboljšanju slabih odnosov med državama. Prav tako se je po letu 2007 prvič zgodil bilateralni obisk italijanskega zunanjega ministra. Slovenijo so v enem letu obiskali tudi zunanji ministri iz Združenih držav Amerike, Nemčije, Francije in vseh sosednjih držav. Med obiskom Mika Pompea, ki je bil prvi obisk ameriškega sekretarja po 23 letih, smo sklenili z Združenimi državami Amerike tudi pomemben strateški dogovor. Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo prepričani, da je deklaracija o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju od 2021 do leta 2024 osnovana premišljeno in strnjeno. Cilj deklaracije je zagotoviti enotno in ciljno usmerjenost delovanja Slovenije v institucijah Evropske unije. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo prepričani, da je deklaracija o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju 2021–2024 dobra in predstavlja premik naprej v smislu kakovosti glede na prejšnje sprejete deklaracije. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke bomo predlog deklaracije podprli. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi razprava o predlogu deklaracije. Besedo ima Nik Prebil, pripravi se dr. Franc Trček. Predsednik, hvala lepa za besedo. Kolegice in kolegi, lepo pozdravljeni! Lep dober dan vsem! Dokument, ki je pred nami, po mojem mnenju ni niti D od deklaracije niti ni S od smernic. Zakaj to govorim? Zato ker gre za splošen dokument, ki ne določa jasno vsebine in ciljev, ki jih Slovenija želi dosegati. Do tega bom danes kritičen. Ne bom kritičen zato, ker je to dokument, ki ga je pripravila ta vlada, ampak kot rečeno bom kritičen zato, ker po mojem mnenju vsebina oziroma cilji, ki jih dosegamo, niso dovolj jasno določeni. Med stališči je bilo rečeno, da težko predvidevamo, kaj bo naredilo portugalsko predsedstvo, težko predvidevamo šestmesečno pot portugalskega predsedovanja za slovensko predsedovanje. Kontradiktorni ste sami sebi, če potem pripravite dokument, ki zajema udobje še dve leti po koncu slovenskega predsedovanja. Do takrat pa boste vedeli, kako se bodo stvari odvile? Čudna reč. Ravno zato se je dokument do sedaj pripravljal za neko šestmesečno obdobje predsedovanja tria predsedstev, čeprav lahko razumem vašo željo po intenci usklajevanja z mandatom Evropske komisije in Evropskega parlamenta. Jasno ste videli, da lahko kriza, kot je ta, s katero se soočamo tudi danes, zelo hitro, v trenutku spremeni prioritete. Jaz sem jasno in trdno prepričan, bil dokument, ki ga je pripravila prejšnja vlada, vlada Marjana Šarca, danes popolnoma drugačen, zaradi tega ker nihče ni pričakoval, da nas bo doletela kriza in da se bomo znašli v situaciji, v kakršni smo. Določena področja ste zastavili dobro. Tukaj bom realen. Nekatera področja pa so zapostavljena. Spet druga so izrazito notranjepolitično usmerjena in izrazito dopolnjena z ideologijo z ideologijo največje vladne stranke. Po mojem mnenju takšne zadeve v nekem dokumentu, ki se usmerja v Evropsko unijo, v neko zunanjepolitično usmeritev, vsekakor nimajo kaj iskati. Že na seji Odbora za zadeve Evropske unije sem govoril o kratkoročnih in dolgoročnih ciljih zunanje politike Slovenije. Eden od kratkoročnih je bil ta, torej deklaracija, ki se je zavzemala za 18-mesečno obdobje tria predsedstev. Dolgoročne usmeritve, torej tiste, ki jih sprejemamo z zakonom o zunanji politiki in deklaracijo oziroma strategijo o zunanjepolitičnem delovanju naše države, so tisto, kar nas veže na dolgo obdobje in je lahko bistveno bolj splošno, kot je lahko

usmeritev v Uniji z danes na jutri. Nekatere stvari v zunanji politiki ostajajo enake ne glede na to, katera vlada stopi na polje politike, nekatere so pač tiste, ki si jih vsakokratna vlada malce prilagaja. Naj nadaljujem s to ambicioznostjo. Dokumenti, kot je ta, so lahko ambiciozni. Ta sicer ni, ampak lahko so ambiciozni, morajo pa biti seveda tudi realni, da lahko tisto, kar zapišemo, tudi dosežemo. Prevečkrat sem že videl, da dajemo v dokumente stvari, ki se lepo slišijo, stvari, ki se verjetno v enem delu dotikajo nekih usmeritev Evropske unije, teh ciljev pa potem ne dosežemo, ker nismo sposobni sproducirati v državi zakonske podlage, ki bi te stvari implementirala.

te družine Evropske unije in kaj kot članica te Unije lahko ponudimo celotni Uniji za izboljšanje prihodnosti? Kaj je tisto, kamor želimo iti, kje bomo napredovali? Ali je to ta del, ki govori o »the future of the EU«, torej konferenca o prihodnosti Evrope, ali je to tisti del, ko govorimo o več kot potrebnem gospodarskem preboju in razvoju, ali je to vse skupaj? Kje so v teh področjih mladi, torej tisti, ki jim Evropska unija namenja veliko pozornosti, Slovenija žal malo manj? Tega področja ni ne v tem dokumentu ne v tistem, ki se dotika konference o prihodnosti Evrope. Navedli ste šest prednostnih področij delovanja Republike Slovenije. Tistemu, čemur se posveča Evropska unija, se Slovenija v teh šestih prednostnih nalogah v celoti ne posveča. To je tudi eno od problematičnih področij. Če se omejim zgolj na eno zadevo, in sicer 5. točka, krepitev skupne zunanje politike in poglabljanja transatlantskih vezi – super, to je čisto odlično, a vendar

so enote, države, sile, ki tvorijo bistveno bistveno večje milijonsko število populacije, kot ga tvori Slovenija ali pa kot ga tvori tvori Unija. Unija kot neki akter na mednarodnem polju, to, kar želi tudi postati, sama velesila, bo morala krepiti sodelovanje z vsemi državami, najverjetneje tudi z Rusijo. Strinjam se, da ko gre za kršenje tistih temeljnih vrednot, je EU pravzaprav zavezana, tistega, zaradi česar je bila tudi ustanovljena, kršenje tega tudi za pogoj nekega gospodarskega sodelovanja ne sme priti v poštev. To je tisto, česar se moramo držati brezpogojno, zato se najverjetneje tudi določene sankcije vpeljujejo zoper te države. A vendar je to, da so izpuščene iz dokumentov, ki so, kot rečeno, usmerjeni tudi na zunanjepolitično področje, in glede na to, da so pa ZDA izpostavljene, verjetno stvar, ki je vredna razmisleka. V 6. točki navajate ohranjanje neodvisnosti institucij Evropske unije. Jaz bi se s tem lahko popolnoma strinjal oziroma se strinjam, ampak pišete veliko tega, kar se lepo bere, manj pa to udejanjate oziroma pišete to, kar resnično počnete. Neodvisnost institucij Evropske unije je v zelo veliki meri odvisna od neodvisnosti institucij v državah članicah. Ta neodvisnost institucij, vsaj določenih, pa je pod to vlado, vlado Janeza Janše, padla. To je dejstvo. Ko govorimo o tem, da je recimo neko zbiranje podatkov v državi članici neodvisno in se beleži stran od vsakokratne vlade, vlade, potem ko se recimo v to poseže, to več ni neodvisen podatek tudi na ravni Evropske unije. Kot rečeno, to, kar je zapisano, naj se tudi udejanja. Eden od problemov, na katerega smo opozorili številni kolegi, je tisto, ko govorimo o – bom prebral: »Hkrati upoštevati tudi specifični zgodovinski kontekst držav članic, ki vsaki od njih narekuje drugačen pristop in ukrepe za krepitev vladavine prava.« Ta stavek sam po sebi pokaže jasno nerazumevanje pojma vladavina prava v tej vladi. vladi. Vsi vemo, da je vladavina prava kot taka močno odvisna od mednarodnega prava. Mednarodno pravo in pravo Evropske unije ustvarjajo države članice skozi lasten pravni sistem. Ampak vladavina prava kot taka pomeni ravno to, da nihče ni nad pravom, torej da je pravo tisto, ki je nad vsem. Vsakdo odgovarja na podlagi istih zakonov, ki so sprejeti v demokratično izvoljeni ustanovi, kot je parlament, v kateri odločamo poslanci v imenu ljudstva, seveda pod načelom jasnosti in določnosti teh zakonov. Vladavina prava kot taka obstaja torej zgolj pod pogojem, da imaš pravno državo in imaš demokracijo. Kot rečeno, pod načelom jasnosti in določnosti – pa smo videli že pri vseh zakonih PKP, da jasnosti ni nobene, še manj pa določnosti pridemo v kolizijo teh interesov in interesov pravne države, saj zakonodaja ni takšna, kot bi po ustavi morala biti.

take, kot morajo biti, ampak v nekaterih drugih državah članicah pa žal že ne. Tukaj je Evropska unija neodzivna oziroma po mojem mnenju premalo odzivna. Vladavina prava na pojmu celotne Evropske unije namreč ni več to, kar bi morala biti, oziroma ne dosega vsega tega, kar sem prej našteval. Vladavina prava kot taka je zato enoznačna in je povsod enaka in bi jo morali tako tudi upoštevati. Zato, kot rečeno, je takšen stavek popolnoma neustrezen in kaže na nerazumevanje celotne situacije. Za zaključek, da ne bom predolg. Minister Logar je na seji, ko smo imeli obravnavo te deklaracije, povedal, da se to zdaj podaljšuje zaradi Evropske komisije, zaradi usklajenosti zakonodajnih predlogov, čeprav itak ne vemo, kaj bo prišlo, ker se potem vedno kaj novega še

se vzpostavlja neka praksa, to se je v tem mandatu Janeza Janše že kar nekajkrat zgodilo, da je bilo stališče poslano zgolj v seznanitev ali pa celo še te obravnave ni bilo in so zadeve prišle v Državni zbor naknadno. Želim si, da vsaj ko govorimo o zunanji politiki ali pa zadevah Evropske unije, presežemo te delitve, tiste notranjepolitične, ki pa jih zlasti SDS izvaža na mednarodno polje. Mislim, da to za Slovenijo ni dobro in da naj vsaj v takih dokumentih, kot je ta, če že naj bi bila deklaracija, zadeve zapišemo zelo jasno in določno in tudi strateško usmerjeno, vsaj v tistem delu, ki ga lahko v tem času zagotovimo. Kot rečeno, neka dolgoročna zunanjepolitična usmeritev pa je tako ali tako zapisana v zakonu in v deklaraciji in strategiji zunanje politike Slovenije.

Imeti državo pomeni tudi biti sposoben misliti samega sebe, vključno z zunanjo politiko, ali če hočete, tistim specifičnim delom nečesa, na kar jaz bolj gledam skoraj kot na notranjo politiko, kar je to, kar danes obravnavamo. Mi imamo točko dnevnega reda predlog deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v nekem časovnem obdobju. Nimamo pred seboj točke predlog deklaracije o delovanju Vlade, o delovanju koalicije, ali če hočete, o delovanju Janeza Janše in ali SDS v institucijah Evropske unije. V nekih družbah in državah, ki mislijo same sebe, je glede tozadevnih deklaracij in politik praviloma nek širok konsenz. Ajde, imate mogoče na nekih skrajno desnih, skrajno levih poljih bolj za teater drugačno mnenje pa vmes kakšnega političnega lunatika, če se tako izrazim. Saj mi imamo neko stanje, veste, danes smo 23. marca 2021 in se v stališču predstavnik največje vladne koalicijske stranke hvali, kako nas je Pompeo obiskal. To tudi ogromno pove. Če ste poslušali to stališče, je v glavnem večji del bil nek nek pogled na EU neizživetih vojščakov, če tako navedem, malo bolj tako s palico bomo mahali. Potem poslušamo zdaj že leto dni, žal ne le v Sloveniji, ampak večinoma tam, kjer je populistični politiki zbezljala epidemija, kako je epidemija izgovor. Epidemija ne more biti izgovor. Epidemija zahteva več mišljenja, ne manj mišljenja. Zahteva to, kar so recimo izvedli po teritoriju v največji občini v Sloveniji Kočevje, kako se organizira, da boš izvedel cepljenje, pa potem fašeš tri inšpekcije. To, da je nek dokument po formi kratek, še ne pomeni, da mora biti nujno anemičen pa dokaj brezvsebinski. Ko sem vas poslušal, ta stališča, sem si tu napisal Kukla Kešerović, mogoče jo nekateri poznate po imenu in priimku Katarina Rešek. Če bi ona delala to deklaracijo tudi na 12 straneh pa bi jo spremenila v štiriinpolminutni videoklip, bi špricala vsebina ven, toliko bi je bilo, da bi si rekli: vau, fak! In bi vedeli, kdo ali kaj je Slovenija. Dejstvo je, da v zadnjih 30 letih mi kaj dosti resne zunanje politike pa evropske politike nismo imeli.

Nobena skrivnost ni, da nas je v tem svetu verjetno prej pet generacij kot štiri generacije ljudi, od kakšnih ljudi, ki se zelo dobro spoznajo na diplomacijo, do nekih mladih Evropejk in Evropejcev, če se tako izrazim. Izhajajoč iz te vednosti in ranovednosti smo hoteli na ta zelo skromen skelet dati nekaj vsebine. to, da smo relativno mali po številu prebivalcev pa po teritoriju, še ne pomeni nujno, da smo minorni na področju evropske politike, kar seveda s sedanjo vlado žal smo. Zunanja politika ni turizem. Zunanja politika ni to, kolikokrat je Logar nekam šel pa kolikokrat je nekdo k nam vletel. Jaz se tudi s kakšnim prijateljem srečam zgolj na nekaj let ali še to ne, pa imamo kvalitetne in dobre in vsebinske odnose. Tako v politiki kot onkraj. onkraj. Meni se zdi tako grozno, da se sploh moramo mi o vladavini prava na tak način pogovarjati in jo nekako relativizirati. Zgodovinske specifičnosti – prosim vas lepo! bo nekdo rekel, ja, na Štajerskem so se včasih – lahko tudi Željo potrdi mogoče iz mladostnih let – na kakšni veselici s šraufencigerjem špiknili pa je bila to štajerska ikebana. Bomo to zdaj kot zgodovinsko specifičnost uvedli pa bomo rekli: na naši strani Trojan lahko pridete s šraufencigerji na volitve? Malo karikiram. Pa tudi vladavina prava, vsa ta zgodba okrog mariborskih pubecev in dijakinj in dijakov žal kaže, da imata in SMC in Levica težave z vladavino prava, ne le SDS in še kdo, kar lepo razloži Ali Žerdin v dveh Sobotnih prilogah, in je malo žalostno, da mora to politiki razlagati urednik Sobotne priloge, z vsem dolžnim spoštovanjem do njega. V tej deklaraciji bi sam rad videl tudi malo več razmisleka o vlogi Evropskega parlamenta versus Evropski komisiji. V tej deklaraciji bi rad videl nek resnejši razmislek o subsidiarnosti, o odnosu med nacionalnimi državami in združbo, ki ji pripadamo, pa ne na način desnega ekstremizma, bolj določno in razločno ubesedovanje o socialni razsežnosti Evropske unije – nekaj, kar se je začelo malo bolj resno kuhati na Švedskem že 2017, pa nekako zelo bojazljivo gre ne pa nekih radikalno desnih pleteničenj o evropskem načinu življenja. Zlasti tisti, ki se opredeljujete za bogaboječe, za krščanske demokrate, kar se tudi sam, ne bi potem tako zavajali, »naročili smo cepiva, nismo naročili cepiv«, ne bi se dogajale te zgodbe, afere z maskami, ne le pri nas, ampak tudi v Nemčiji in še kje.

in nikjer ni nobene uzance napisane, da je neka razlika med nami po odgovornosti. In še tu, ko vam ne odgovarja, bi nekoga odstavljali skozi neko delovno telo Državnega zbora, kjer to ne gre, ker se tega tudi ne sme, kar vam je povedala Zakonodajno-pravna služba. Ne pa skozi neko komisijo, kjer pa: »jao, gospoda, nimate večine, žali bože«. To je pač neka zgodovinska specifičnost, ki jo očitno hočete uvesti. Kaj pa vem, ali boste naslednji mandat, če boste vi na oblasti, ne vem, selektorja za fuzbal odstavljali prek Odbora za obrambo? Kakor noro gre vsa zgodba, se ne bi čudil temu. Socialnega stebra notri ni jasno izraženega. O mladih, ki bodo 60 let plačevali zadolževanje države, ni jasno izraženo. Zeleno, ki te ljubim, zeleno, na Vizjakov način, ki te betoniram sivo – rajši sploh ne omenjam. Če človek razmišlja, kako se bo pa ta sivina, ki jo boste očitno požegnali, ker zaenkrat še imate neko skromno večino v Državnem zboru, izvajala v praksi s temi in takšnimi ljudmi, zlasti mislim tu na Logarja in Janšo – prosim vas lepo, nehajte se norca delati. Tu pride tista znana Lincolnova – kako je že šla? koliko časa lahko ljudi nateguješ. Kratek čas lahko nateguješ kar nekaj ljudi, stalno lahko zelo malo ljudi, večine pa ne moreš dolgo časa nategovati, kar vi hočete.

Korošica, podpredsednica uprave za strateške prevzeme v Grammerju, nemškem globalnem koncernu v avtomobilski industriji. Ona nekako svoj razmislek zaključi, citiram: »Zastaviti si je treba tudi naslednje vprašanje: kako ravnati na nivoju države, da bi se takšnim situacijam v prihodnje čim bolje izognili? Odgovor na to je država dolžna dati v obliki jasne, redno verificirane strokovne (nepolitične) vizije, strategije in taktike.« Dobro, tu se delno z njo ne strinjam, ker strokovnost in politika nista izključujoči se. Ampak ja, s tako politiko, tudi s takimi odnosi do deklaracij, s tako nizko postavljenimi kriteriji, izhodnimi strategijami koncernov – po domače povedano ona tukaj omenja, da če hoče iti v Španiji firma ven, bo za razliko od Slovenije morala delavcem izplačati štirikrat več. To so neke teme, ki bi jih morali misliti in premišljati tudi v tako kratkih dokumentih, jih bolj decidirano zapisati v njih. Ampak seveda, saj veste, Slovenija je ena žal prepogosto ne pretirano velika disfunkcionalna familija.

na stranski tir pri snovanju tega dokumentiča. Če sem zelo iskren, bolj kot to, kar boste tukaj podpisali in požegnali, me skrbi delovanje, delovanje, ki bo ne le švohotno onkraj nekega žabokrečenja, »zdaj pa mi predsedujemo«, ampak delovanje, ki bo srednjeročno imelo in že ima številne negativne posledice, s katerimi se bosta morali ukvarjati vsaj dve vladi naslednjih polnih mandatov. mandatov. V tej deklaraciji in onkraj nje tudi ni nekega resnega razmisleka, kako se bomo kljub epidemiji šli nek razmislek o prihodnosti Evrope in Evropske unije. Verjetno bomo tam spet poslušali, da je pač bilo na nekem zoomu 500 ljudi pa sedem njih je govorilo, od tega jih je pet pokimalo, kakšnem benignem dokumentu trenutne vlade, in bo to nekako super. Sami veste, da pogosto kritiziram delo našega Odbora za zadeve EU, ker je eden najmanj aktivnih znotraj Evropske unije – bil sem na toliko bilateralah, pogovarjal sem se – kar tudi kaže na naš odnos do naše ključne politike. Velika večina zakonodaje se v obliki direktiv začne kuhati, kot rečemo, v Bruslju. Bruslju. Evo, jutri bomo imeli interpelacijo ministra, trenutno se na veliko pripravljajo direktive na področju medijev, pa ne na način digitalizacija ja ali ne,

da moramo iti v zakonodajo algoritmov in razumevanja le-teh – da me ne bo zdaj preveč odneslo v smeri Franca Breznika in 4.0 – bi si v kakšnem stavku želel v takem dokumentu. Ampak seveda že tisti petkov odbor je žali bože

Veseli me, da bo kmalu kakšna druga in drugačna vlada, tudi z nekimi mladimi ljudmi, ki jih izobražujemo za področja evropskih politik, ki bodo znali prisluhniti mentorjem in tutorjem v procesu medgeneracijskega prenosa znanja in ki bodo čez planke očetnjave, kot jaz to v šali rečem, brez Mojce Mavec iskali ne zgolj tiste, s katerimi so bratje v neki retrogradnosti in nazadnjaštvu trenutne evropske politike, ampak tiste, s katerimi bomo skupaj gradili prihodnjo Evropo. Hvala za besedo.

Republike Slovenije v institucijah EU, je prav, da se najprej vprašamo, kakšno Evropsko unijo si želimo, da se zavedamo, da imamo kot polnopravna članica od leta 2004 dalje tako pravico kot tudi obveznost in dolžnost, da Evropsko unijo na nek način soustvarjamo, sokreiramo. Še kako veliko ali dodano vrednost bo k temu doprineslo naše drugo predsedovanje v drugi polovici leta. Prav je, da se zavemo po eni strani naših možnosti in tudi obveznosti, ki izhajajo iz našega članstva. Prioritete, kako bomo sokreirali Evropsko unijo v prihodnosti, so v tem dokumentu dane v obliki šestih ključnih točk.

V povezavi s tem seveda strateški pristop k temu, da bo Evropska unija povečala svojo odpornost na morebitne nove šoke v obliki pandemije ali kakšnih drugih naravnih ali kakršnihkoli drugih nesreč. Gospodarsko okrevanje je tisto, ki bo ki bo pomagalo, da se iz vsega tega izvijemo. Lahko pa je vsaka težava tudi neka nova priložnost za prehod na boljše prakse, s tem tudi tem tudi rešitev v smeri zelenega, digitalnega. To je tista smer, ki jo zasleduje tudi Republika Slovenija v tej deklaraciji. Tukaj bi omenila, da imamo že v sedanji sestavi evropske komisije evropskega komisarja za krizno upravljanje, ki upravlja kar en velik, pomemben del in sokreira odzive na evropski ravni, zato da bo okrevanje čim boljše. Ni pa področje njegovega dela samo postcovid okrevanje, tukaj imamo še soočanje s širšo problematiko migracij. Vesela sem, da lahko že napovem, da bo v okviru parlamentarnega dela predsedovanja tudi gospod Lenarčič eden od osrednjih gostov

povezanim z odpornostjo v povezavi z vzpostavljanjem novih partnerstev in krepitev obstoječih partnerstev Evropske unije. To se pravi, vključen bo pomemben zunanjepolitični vidik Evropske unije. Kar se tiče notranjega trga. To je področje v EU, ki je potrebno okrepitve. Spomnimo, eden do postulatov EU je prost pretok blaga, kapitala in ljudi. ljudi. Ocenjujem, da je potrebno, da se krepi tudi prost pretok storitev. Temu je potrebno nameniti v bodočnosti posebno pozornost. pozornost. Evropska unija kot nek globalni akter mora biti bolj ambiciozna tako v povezavi z odnosom do širitvenega procesa, sploh tukaj tukaj mislimo najprej, prioritetno na Zahodni Balkan. To je področje, ki ima velike evropske aspiracije, in si tudi obeta gospodarsko, politično, demokratično napredovanje s približevanjem EU. Na drugi strani pa mora seveda tudi EU prepoznati strateško pozicijo tega območja, tudi dati kakšen pozitiven signal ali pa spodbudo tem državam,

Združenimi državami Amerike nek promotor demokracije v svetu, spoštovanja človekovih pravic, vladavine prava, medtem ko ostali pomembni svetovni akterji temu ne dajejo veliko pozornosti. Tukaj je ZDA naravni zaveznik Evropske unije, sploh z novim predsednikom in z novo administracijo. Na kratko o dokumentu, ki je pred nami. Pozdravljam, da je kratek, jedrnat, da je bil uporabljen nek res racionalen pristop, da se je časovno obdobje, ki ga zajema ta dokument, podaljšalo na aktualni zakonodajni cikel cikel Evropske unije, bo pa takšen pristop, krovni pristop omogočil naši državi, da bo bolj orientirano, bolj koncentrirano zastopala svoje interese in tudi vplivala na izvajanje politik v EU. Gre za dolgoročnejše politične usmeritve, ki bodo dale ključnim ministrstvom vseeno širšo možnost, pa tudi olajšale načrtovanje, da bo izvedba na koncu koncev lahko učinkovitejša.

Vlada letno poročala o izvajanju te deklaracije v Državnem zboru, tako da bo tudi parlamentarni del ustrezno obveščen o dogajanjih in na tekočem. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja ima besedo gospa Eva Irgl, pripravi se gospod Igor Peček. Izvolite. **EVA IRGL (PS SDS):** Najlepša hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Sedaj imamo pred seboj deklaracijo o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije za obdobje 2021–2024. Gre za dokument, ki ga je v tem trenutku Vlada pripravila že 13., vendar gre za eno bistveno razliko, in sicer v tem, da je ta dokument pripravljen oziroma te smernice in usmeritve, ki so tudi napotki, kako naj kako naj ministrstva delujejo v institucijah Evropske unije, so narejene za bistveno daljše obdobje. Zaradi tega je tudi minister za zunanje zadeve na Odboru za zunanjo politiko povedal, da je usklajevanje tega dokumenta na Vladi trajalo bistveno več časa. več časa. Pozorno sem poslušala tako razpravo na obeh odborih, ključnih za to deklaracijo, kot tudi dosedanjo razpravo poslank in poslancev, zlasti opozicijskih. Vedno znova ugotavljam, da se vrtite okrog dveh očitkov, in sicer da gre za neambiciozen dokument in da gre za političen dokument in za neko skrito agendo znotraj tega političnega dokumenta. Kar zadeva neambicioznost dokumenta, naj rečem, da je to deplasirano, predvsem pa absolutno ne drži. Gre za to, da je ta dokument strateški dokument, je vsebinski dokument, je zelo kratek, tako da ste ga lahko vsi prebrali in lahko vidite, o čem govorim, ima jasno začrtane cilje in je tudi ravno prav dolg. Če vi smatrate pod neambiciozen dokument to, da ni dolg 200 strani, potem lahko rečemo temu tudi, da je neambiciozen, ampak bistvena je vsebina in bistveni so jasni cilji, ki so bili danes tudi že večkrat predstavljeni. Zelo dobro jih je uvodoma povzel tudi predlagatelj, torej predsednik Vlade. Zdaj bi se osredotočila na samo vsebino dokumenta, in sicer na tri vidike. Govorila bom o strateških izzivih, ki se jih zagotovo Evropska unija zaveda, kateri so pred nami, potem glede kibernetske varnosti in glede glede predsedovanja Evropski uniji. Evropska unija je zagotovo pred pomembnimi strateškimi izzivi, zlasti kar zadeva epidemijo covida-19 in in posledice, ki jih ima ta epidemija na vse segmente družbe. Vse države članice Evropske unije, kar je lepo zapisano tudi znotraj te deklaracije, nekako delajo na izhodni strategiji in na nekem načrtu trajnostnega okrevanja po epidemiji. To je torej ključna zadeva trenutno za vse članice Evropske unije. Tukaj mislim, da je Ministrstvo za zunanje zadeve in minister za zunanje zadeve naredil veliko delo, kvalitetno delo tudi s tem, ko so se povečali obiski med državniki, med politiki, med državami, lahko so se izmenjala

pred vsemi nami in tudi pred celotno Evropsko unijo. Mi smo sedaj v nekem še posebej pomembnem obdobju, ker bomo tudi predsedovali Evropski uniji. uniji. Zagotovo so za Evropsko unijo, ki je naš skupni prostor, v katerem smo nedvomno med seboj povezani na različnih nivojih, velik izziv tudi nova varnostna vprašanja. Jaz sem že na Odboru za zunanjo politiko izpostavila tako imenovano vprašanje kibernetske varnosti. Jaz osebno mislim, da se je Slovenija v teh letih premalo zavedala, kaj to pomeni. Vesela sem, da je danes predsednik Vlade kar nekaj časa namenil tudi tej temi. Dejstvo je, da bo Slovenija prav kmalu predsedovala Evropski uniji in s tem avtomatsko država na nek način postane večja tarča. Predvsem pa lahko rečemo, da je glede na to, da v zadnjih letih ni bilo kibernetski varnosti posvečene praktično nikakršne pozornosti, takšna država seveda tudi bistveno bolj ranljiva za kibernetske napade. Spomnimo samo na Kitajsko, Rusijo, Iran, ki zelo ofenzivno delujejo na tem področju, so zelo močni, kar zadeva kibernetske napade. Tukaj mora biti država na nek način zaščitena, sploh če vemo, da bo država, ki bo predsedovala Evropski uniji, imela dostop do vseh ključnih dokumentov, vezanih na Nato, na Evropsko unijo. Tukaj Tukaj mislim, da bo potrebno tudi malce več razprave na to temo v Državnem zboru. Kar je pa ključno, je pa to, da se aktivno pristopi do zaščite kritične infrastrukture v Sloveniji. Še zadnja točka, glede predsedovanja Svetu Evropske unije. Jaz sem vesela, da bo Slovenija že drugič predsedovala Evropski uniji. Že prvič smo se zelo dobro, kaj dobro, odlično izkazali. To so nam večkrat povedali tudi na evropskem parketu. Izkušnje iz prvega predsedovanja so izjemnega Tudi ostale države članice Evropske unije sedaj vedo, da nam lahko zaupajo, da bo predsedovanje uspešno in usmerjeno ne nazadnje tudi v krepitev evropskih vrednot. vrednot. Seveda je predsedovanje lahko tudi promocija za državo, je pa res, da smo se žal znašli v takšnih okoliščinah, v takšni situaciji, ko bo prvenstvena naloga usmerjena v to, da se čim bolj zajezi in omili posledice epidemije covida-19. Vendarle bodo pa tudi priložnosti, kjer bomo mogoče lahko predstavili in pokazali dosežke slovenske kulture, znanosti, promocijo turizma, imamo naravno dediščino. Skratka, veliko priložnosti, kjer lahko zelo kvalitetno, vsebinsko in dobro predstavljamo našo državo.

bi bilo dobro, da se v okviru predsedovanja nekako poenotimo glede zunanje politike, tudi sicer je dobro, če tako delamo. Vendar pa v zadnjem času lahko vidimo, da gredo nekatere zgodbe v tujino, se nekako izvažajo povsem brez potrebe. Čisto brez potrebe, samo z namenom, da se potem pripeljejo nazaj v notranjepolitični prostor in da se na podlagi tega obračunava s to vlado. Upam, da bomo zbrali toliko modrosti vsi skupaj, da bomo pri predsedovanju res imeli pred seboj skrb za dobro te države in tudi vsi skupaj poenoteni delali v tej smeri. Najlepša hvala.

bogato amandmiranje tega dokumenta, pa je bilo od naše vsebine upoštevano – zero. Ob tem kolegica izpostavlja, da je zdaj nekako unikum, da se prvič dokument dela za štiri leta, sočasno pa sem prej povedal, da še vseh ljudi v primarni bajti, kjer se to dela, v Mladiki, niste upoštevali. Če je bistvena vsebina, pri tako pomembnem kratkem dokumentu pričakoval, da je tu vsaj rang ministra, če že ne predsednika Vlade, pa, z vsem dolžnim spoštovanjem, to naše izboljšanje vsebine posluša in ga ne upošteva zgolj državni sekretar. Če se že pogovarjamo o modrosti, bi rekel, da ta modrost manjka na vaši strani ulice in da bo žal ta dokument, če se malo pošalim, vsebinsko slabši od pussycat bowa, ki ga trenutno kolegica Irgl nosi na svoji bluzici. Hvala.

kolegici. Nihče ni govoril o problematiki dolžine strani tega dokumenta. Če ste me dobro poslušali, tako kot ste tudi dejali, potem ste slišali, da sem povedal, da ni problem, da je zadeva kratka, če je jasna in določna, kar pa žal ni. Napačno ste me razumeli tudi v delu razprave, ko sem govoril o kratkoročnih usmeritvah zunanje politike. Če bi šlo za strateški dokument, potem bi to bila strategija. Ta pa to ni, zato ker eno tako strategijo že imamo, in to je dolgoročna strategija, ki je opisana v tistem dokumentu, ki sem ga omenjal prej. Lahko pa bi šlo za

predsedovanje teklo dobro in enotno. Se pa bojim, da bo to z vsemi temi mednarodnimi spodrsljaji, ki si jih privošči predvsem predsednik Vlade, in z nekim rušenjem te enotnosti predvsem z vaše strani zelo težko dosegljivo. In potem je zgolj polovica strani, ki omenjajo predsedovanje v tem dokumentu kot eno najpomembnejših zadev tega dokumenta, po mojem mnenju resnično malo, glede na to, da smernic oziroma posodobljenih usmeritev v okviru predsedovanja Republike Slovenije ta državni zbor še vedno ni obravnaval, do predsedovanja pa je zgolj še nekaj mesecev. Hvala. Hvala lepa. Nadaljujemo razpravo. Besedo ima gospod Igor Peček, pripravi naj se gospod Vojko Starović. Izvolite. **IGOR PEČEK (PS LMŠ):** Hvala lepa, spoštovana podpredsednica. Kolegice in kolegi, gospod državni sekretar! Kot je že običaj v tej hiši, na isti dokument gledamo z različnih zornih kotov, kar je popolnoma prav. Še bolj prav pa je, da pri tem gledanju ostajamo objektivni. Jaz nikoli nisem problematiziral dolžine dokumenta s tem, da bi navajal število strani, me pa na določenih delih v tem dokumentu predvsem skrbi vsebina. Enotni smo si, vsaj kolikor je bilo razbrati iz razprav danes in tudi prej na odborih, da mora deklaracija temeljiti na ključnih dokumentih, ki določajo dolgoročno strategijo Republike Slovenije, to so vsekakor Strategija razvoja Republike Slovenije, Deklaracija o zunanji politiki iz leta 2015 in tudi strateška agenda Evropske unije. Vendar ti dokumenti so zgolj in samo izhodišče, deklaracija pa mora biti po mojem mnenju nadgradnja vseh teh treh dokumentov. Res je tudi, da je deklaracija politični dokument, to smo danes večkrat slišali, vendar tudi politični dokument, ne glede na to, katera in kakšna vlada ga sprejeme, mora biti neki politični konsenz, ki temelji tudi na strokovnih vsebinah. Predvsem in zgolj zaradi tega, da so jasno zapisana stališča, ki jih vsi tisti, ki bodo to možnost imeli, izven meja naše Republike Slovenije pa tudi doma jasno zastopamo. Ta predlog deklaracije bi ravno zaradi tega razloga moral bolj jasno definirati cilje, ki jih Republika Slovenija želi doseči. Še vedno menim, kot sem povedal tudi v stališču, da je na določenih delih preveč splošna, vsekakor pa pripravljena in napisana za predolgo obdobje, ne glede na to, da se sedaj uveljavlja druga praksa. Do sedaj je veljalo, da se deklaracija oziroma dokument pripravi za vsak trio predsedstev. Mi smo delno že v zamudi, kar je verjetno tudi posledica epidemije. V deklaraciji je izpostavljenih šest prednostnih področij delovanja, vendar so usmeritve postavljene tako, da cilji niso dovolj jasni, predvsem pa pogoji, ki jih bo morala Republika Slovenija izpolniti, niso napisani tako, da je jasno razvidno, kako bomo te cilje dosegli. Že v stališču sem izpostavil sodelovanje vseh akterjev, ki nastopajo v tem širšem prostoru, tako sodelovanje na področju Mercosura, Sahela, mislim, da bi jih v deklaraciji bilo potrebno izpostaviti bolj jasno in bolj konkretno. Če v nadaljevanju izpostavim samo nekaj primerov, v katerih bi ti pogoji in cilji morali biti bolj jasno izraženi, je tukaj vsekakor potrebno poudariti področje enotne davčne zakonodaje. Republika Slovenija bi morala jasno opredeliti svoja izhodišča do področja digitalnih storitev, prav tako bi morali biti bolj jasni in bolj ambiciozni glede trajnostno naravnane trgovinske politike. Zagovarjamo strateška partnerstva, kar je prav, vendar v usmeritvah bi že na primer, če vzamem samo en primer, moralo biti navedeno tudi, kateri so cilji in na kakšnih osnovah bo na primer temeljil naš oziroma sporazum Evropske unije z Združenimi državami Amerike. Navedel sem samo dva primera, v katerih pogrešam bolj jasne usmeritve. Eden izmed njih je tudi, na kakšen način usmeriti vlaganja v digitalno preobrazbo tako, da bodo bolj jasne tudi strukturne reforme, ki jih želimo doseči in ki so pogoj za uresničitev razvojnega preboja na podlagi priporočil Evropske komisije, o katerih zelo radi govorimo. Toliko. Hvala lepa.

Deklaracijo o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju 2021–2024, ki je pred nami v obliki predloga, je Vlada pripravila na vsega 13 straneh. Dokument, ki je podlaga za naše delovanje v naši skupni tvorbi v Evropi, je napisan zelo posplošeno, brez jasnih strateških usmeritev in jasnih obrazložitev, kako doseči zastavljene cilje in usmeritve za delovanje naše države v tej skupni deželi. Še posebej je zadeva problematična, če vzamemo v obzir dejstvo, da je Slovenija tik pred predsedovanjem Svetu Evropske unije. Deklaracija je dejansko zelo nedoločena in tudi krajša kot prejšnja, čeprav se je prejšnja nanašala na leto in pol. Predlog te deklaracije se torej razteza na daljše obdobje, kar neposredno pomeni, da posega tudi v delovanje prihodnje vlade, zato bi moral ta predlog temeljiti na večjem konsenzu tu v parlamentu med političnimi strankami, ne pa na striktnem preglasovanju. Vsi amandmaji so bili zavrnjeni. Vlada v nasprotju s tem vnaša v deklaracijo celo ideološka stališča, ki v evropsko usmerjenih dokumentih nimajo kaj iskati. Glede na to, da bomo v drugi polovici leta predsedovali Svetu Evropske unije, bi morala Vlada parlamentu bolj natančno povedati, kaj so njene prioritete na posameznih področjih. Vlada pa nam daje v sprejetje pisanje, ki nima nobenih resnih zavez in usmeritev. Če so bile deklaracije v preteklosti odziv na delovne programe Evropske komisije, je ta deklaracija pravzaprav vladna reinterpretacija interesov Slovenije in njenega pogleda na EU. Ta reinterpretacija je glede na prejšnje deklaracije poudarjeno reakcionarna. Bolj malo se omenja zeleni in digitalni prehod, tudi problematika vladavine prava je naslovljena zelo ohlapno, čeprav se po eni strani Vlada Slovenije postavlja kot odlična zagovornica vladavine prava. Že poglavje o temeljnih vrednotah izraža selektiven pogled, ki ne upošteva temeljnih pogodb EU. Vladavina prava se skuša relativizirati z nekim specifičnim zgodovinskim kontekstom, ki vsaki od članic narekuje drugačen pristop in ukrepe za krepitev vladavine prava, pri čemer sploh ni jasno, kaj to naj bi bilo. Nikjer se ne omenja razvoja socialnih pravic, čeprav je Evropska komisija in njena predsednica Ursula von der Leyen že v svojem govoru pred evropskim parlamentom v svojih političnih smernicah za mandat naslednje evropske komisije postavila v prvo vrsto zavezo k stebru 20 socialnih pravic, ki so v Evropi sprejete, in napovedala nadaljnje ukrepe za uresničenje njenih načel in pravic. Mi pa o tem nič. Zato te deklaracije res ne moremo podpreti. Hvala lepa.

Prej sem zelo podrobno poslušal še povzetek predstavitve Predloga deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju 2021–2024 predlagatelja predlagatelja oziroma predsednika Vlade Republike Slovenije gospoda Janeza Janše, ki je strnil oziroma opravil zelo primeren povzetek te deklaracije, ki jo lahko seveda razume tudi vsaka državljanka ali državljan oziroma občanka in občan. Da ne bo izgledalo, kot da je to nek tak dokument, da se ga ne da razumeti. Dokument je dokaj kratek, zelo vsebinski, zelo natančen in

mnogo letih marsičesa ni bilo narejenega in da so se začeli neki tektonski premiki s to vlado in pa da tudi v prihodnje kaže dobro. Treba je povedati, da je to strateški dokument s temeljnimi usmeritvami, usklajen je s strateško agendo 2019–2024, vezan torej na mandat nove evropske komisije in evropskega parlamenta, z večjo jasnostjo glede ključnih, prednostnih nalog delovanja Republike Slovenije v Evropski uniji. Predlog dokumenta je bil obravnavan na vseh sedmih delovnih telesih in dobil večinsko podporo na vseh delovnih telesih, ki so pristojna za obravnavo te deklaracije. Prav tako je Državni svet potrdil to deklaracijo brez večjih pripomb. To je tudi prva deklaracija po izstopu Velike Britanije iz Evropske unije, napravljena je v duhu spopada s pandemijo, predvsem sta glavna, večja poudarka večja odpornost Evropske unije pred pandemijo – s poudarkom na delovnih mestih, gospodarstvu, zdravstvu, kmetijstvu, podeželju, izobraževanju, digitalizaciji, okolju in tako naprej – in seveda pred kibernetskimi napadi, ki so tudi največja grožnja v prihodnosti. Malo sem poslušal tudi stališča posameznih političnih strank v tem parlamentu. Prvo stališče Socialnih demokratov, ki sem ga poslušal, je bilo po mojem mnenju zelo neprimerno, predvsem so bile omenjene različne afere, ki jih ta stranka oziroma njena predsednica sama režira oziroma pišejo scenarije v Evropi, potem pa te zadeve nekako prinašajo iz Evrope nazaj v naš parlament in ustvarjajo zmedo in s temi lažnimi aferami ne naredijo nič dobrega. Stranka modernega centra – konstruktivno stališče. Levica je imela kar precej pripomb na samo formo, kaj pomeni deklaracija. Očitno jim ni popolnoma jasno, kaj pomeni deklaracija. Predvsem so se obregali ob to, da je premalo premalo napisanega, da je prekratka, da je nevsebinska in tako naprej, kar popolnoma ne drži. Rad bi samo povedal, da si lahko v stranki Levica preberete na Wikipediji ali pa kjerkoli, da boste sploh vedeli, kaj pomeni deklaracija, da je to akt Državnega zbora, s katerim le-ta izrazi splošna stališča do določenih vprašanj notranje in zunanje politike ter do drugih vprašanj državnega pomena. Deklaracija ni pravno zavezujoč akt, pač pa predstavlja politična stališča in politično usmeritev za nadaljnje ukrepe in delovanje državnih, lokalnih in drugih nosilcev oblasti v državi. Torej ne drži tisto, kar ste trdili – da bosta lahko predsednik Janša ali pa ta vlada delala, kar bosta hotela v Evropi, da ne bodo poslušali nikogar in tako naprej. naprej. To ne drži in to so zavajanja in podtikanja, ne vem, kaj ste s tem želeli. Mogoče, da bi vas ljudje tako razumeli, ampak jaz upam, da vas ne bodo. Nova Slovenija tudi podpira. V SAB so izrazili, da je v deklaraciji zanemarjeno zdravstvo in tako naprej. Seveda, marsikaj je zanemarjeno tudi zaradi te stranke, ki tega ne podpira, zato bomo te zadeve uredili. V Desusu konstruktivno. Slovenska demokratska stranka, ki ji tudi sam pripadam, seveda podpiramo deklaracijo in smo pri njej tudi tvorno sodelovali. V LMŠ pa izražajo nezadovoljstvo kot vedno tisti puški v koruzi, seveda bi bili zelo veseli, če bi lahko deklaracijo spisali sami, pa te možnosti nimajo, ker so obupali in se počutijo nesposobne, zato je morala nova vlada to prevzeti. Vsem tistim strankam, poslancem, ki ne podpirate te deklaracije, je potrebno povedati, da da ne podpirate trajnostnega okrevanja in stabilnosti gospodarstva, krepitve ekonomske in socialne kohezije v Evropski uniji, zaščite državljanov in njihovih svoboščin in tako naprej. Skratka, za vse te stvari, ki so v deklaraciji, je jasno, da jih tudi ne tudi ne podpirate, s tem, ko ste že v stališču izrazili svojo nepodporo. Verjamem, da bo Slovenija šla po dobri poti naprej. Želim ji tudi veliko uspeha v samem predsedovanju in da bo večina teh vsebinskih zadev, ki so v deklaraciji, v kasnejših letih, torej do leta 2024, tudi uresničena. Verjamem, da je Evropa naklonjena takemu razmišljanju, kot ga ima

Hvala za besedo, gospa podpredsednica. Gospe poslanke, gospodje poslanci! Deklaracija je praviloma načelna, marsikdaj tudi svečana izjava, v kateri se izraža stališče o pomembni javni zadevi ali pa o pomembnih javnih zadevah. Dokument, ki ga danes obravnavamo, ima nekaj pomembnih osnovnih izhodišč. Prvo osnovno izhodišče je vrnitev k temeljnim vrednotam Evropske unije in okrepitev temeljev Evropske unije. Očitno je na Slovenskem prišlo do spoznanja, pa ne samo pri nas, tudi vsepovsod drugod po Evropski uniji, da so temelji te organizacije krepko razmajani. Kakor se stvari razvijajo, kaže, da bo Evropska unija v kratkem izstopila iz Evropske unije. Po sforsiranem in dolgotrajnem brexitu bi to lahko bil nemški ali pa francoski exit, izstop Nemčije ali pa Francije, dveh lokomotiv evropskih integracij. Ali je ta trditev pretirana? Funkcioniranje Evropske unije je obremenjeno s številnimi odprtimi zadevami. O nobeni zadevi ni mogoče doseči enotnosti, saj se Nemčija in Francija izdvajata s svojimi stališči. Evropska unija je, tega ne gre spregledati, v defenzivnem položaju proti Združenim državam Amerike, zato ker Evropa za njih nikoli ni zaveznica, če se ne pokori ameriškemu diktatu. To javno ali pa po tihem sprejema večina članic. Še posebej tiste članice, ki so bile sprejete v Evropsko unijo po razpadu bipolarnega sveta. Nemčija in Francija se tej realnosti upirata, ne moreta pa je preprečiti. Sankcije Evropske unije proti Rusiji, sprejete pod ameriškim pritiskom, povzročajo ogromno škodo izvoznim potencialom najrazvitejših evropskih držav, toda še vedno veljajo in se tudi obnavljajo. Po zahtevi Združenih držav Amerike, da Nemčija in Francija povečata finančno udeležbo v Natu, sta ti dve odgovorili z napovedjo formiranja evropskih obrambnih sil, kar Amerika in njeni varovanci v Evropski uniji odklanjajo. Trajnejše razreševanje migrantske krize je problem, ki resno razkraja Evropsko unijo. Nemčija in Francija sta za sistemsko in pravično razdelitev prispelih migrantov, države Višegrajske skupine in še nekatere druge pa to odklanjajo, zato ker niso bile tiste, ki so izzvale probleme v državah porekla teh migrantov. Nemčija in posebej Francija sta za zaustavitev procesov razširitve Evropske unije, dokler se ne doseže tako imenovana notranja stabilizacija odnosov. Druge države so mnenja, da je sprejem držav kandidatk, ki na veliko izvajajo reforme po posameznih poglavjih, nujen pogoj za stabilizacijo kontinenta. Problem oportunizma držav Višegrajske skupine, posebej Poljske, na področju številnih odprtih zadev resno obremenjuje enotnost v Evropski uniji, ki jo Nemčija in Francija pro forma želita vzpostaviti. Velike razlike v stališčih Nemčije in Francije ter ostalih držav Evropske unije se izražajo tudi glede položaja v Siriji, glede razpleta notranjih razmerij v Libiji in glede odnosa do Turčije, posebej zavoljo odpora Francije in Nemčije za za sprejem Turčije v Evropsko unijo. To vse, gospe in gospodje, je tisto, kar je dejansko, kar je vsakdanja pragmatika, s katero je soočeno vse tisto, kar je zapisano v deklaraciji. Druga osnovna usmeritev je novi zagon Evropske unije, uresničevanje strateške agende Evropske unije v obdobju od 2019 do 2024 in znotraj tega posebej učinkovito in fleksibilno izvajanje večletnega finančnega okvira ter na novo sprejetega instrumenta za okrevanje kot posledice pandemije. Pandemija nas je potisnila v globoko in neizogibno recesijo, označila je konec monoteistične fantazije z neprestanim zniževanjem referenčnih obrestnih mer in prehod na politiko fiskalne ekspanzije. Kakšni ukrepi bi torej bili najučinkovitejši za doseganje ekonomske učinkovitosti oziroma stabilnosti? Cilj fiskalne politike mora biti uravnoteženje ekonomije na točki polne zaposlenosti. Takšni cilji seveda ne morejo biti opredeljeni v splošni deklaraciji, ampak v specializiranih izvedbenih politikah. Pri tem je potrebno razlikovati dolgoročne kapitalne investicije in kratkoročne politike stabilizacije. Kapitalne investicije morajo zagotoviti stabilen dotok investicijskih projektov neodvisno od poslovnih ciklov, kratkoročne politike pa morajo okrepiti avtomatske stabilizatorje z zagotavljanjem poslov v javnem sektorju. Eno in drugo ima cilj zagotoviti določeno mero avtomatizma v upravljanju dolgoročnega in kratkoročnega povpraševanja. Sliši se zelo učeno, toda gre za tisto, s čimer smo ne samo kot samostojna država, ampak tudi kot članica Evropske unije soočeni. Znotraj tega smo bili, gospe in gospodje, v zadnjem letu soočeni s kupom laži, s katerimi smo se v glavnem nepremišljeno strinjali. Tako v obdobju globoke krize izgledajo stvari, za katere smo nekdaj verjeli, da so zanesljive in predvidljive. Šokantnost dogodkov nas prisiljuje, da začenjamo razumevati, kako nezanesljive so naše osnovne, široko sprejete predpostavke. Marsikatera je tudi zapisana v tej deklaraciji. Verjeli smo, ob precej dobrih razlogih, da je globalizacija dokončno razorožila nacionalne države, predsedniki so se priklanjali kapitalskim trgom, premieri so bili obsedeni z borznimi indeksi, ministri za finance so se obnašali kakor menedžerji Goldmana Sachsa ali pa samovoljneži Mednarodnega denarnega sklada, medijski mogočniki, naftarji, financerji, celo kritiki iz levice so se strinjali, da nacionalne vlade nimajo več nikakršne moči, potem pa se je začela pandemija. Države so čez noč sprožile svoje kremplje in pokazale zobe, zapirale so meje, na silo pristajale letala, uvajale vsakovrstne prepovedi in omejitve. Storile so celo to, za kar ni nihče verjel, da se lahko zgodi pred apokalipso, odpovedale so športne dogodke najvišjega svetovnega nivoja. Tako se je razkrila prva skrivnost. Nacionalne države imajo moč, ki jim je nihče ne more vzeti, in še kako lahko to moč tudi izkoristijo. V minulem letu smo dojeli tudi, da so se države odločile to moč ne izkoristiti, zato da bi tisti, ki so z globalizacijo obogateli, lahko izkoristili svojo moč, toda vse skupaj je podrla pandemija. Druga resnica, tudi navezana na evropsko monetarno unijo, pa je, da se je zgodilo tisto, v kar so mnogi dvomili pa si je malokdo upal na glas povedati – da obstaja drevo, na katerem raste denar. Tisti, ki kar naprej ponavljajo, da denar ne raste na drevesu in da morajo vlade pustiti stvari, da gredo po svojem toku, so kar naenkrat utihnili. Namesto da bi besneli zavoljo potratnosti držav, so finančni trgi na veliko slavili. In tako je tudi znotraj Evropske unije postalo načelo, da solventnost ni več stvar finančnih kategorij, ampak je stvar politične odločitve; tako so se odločili voditelji Evropske unije, najbolj tisti iz najrazvitejših držav na Zahodu. Grčija je za to najodličnejši primer. Leta 2015 je imela zunanji dolg 320 milijard evrov in nacionalni dohodek 176 milijard evrov. Finančni problemi Grčije so prišli na naslovne strani vseh svetovnih časopisov, evropski voditelji pa so na veliko lamentirali nad njeno nesolventnostjo. Danes, sredi pandemije, ki je ekonomsko situacijo še poslabšala, grške javne finance niso več problem. Javni dolg se je glede na leto 2015 povečal za 33 milijard evrov, bruto nacionalni dohodek oziroma bruto domači proizvod pa je padel za 13 milijard evrov. Toda evropski voditelji so se odločili, da je bilo ukvarjanja z grškim bankrotom dovolj, in so razglasili solventnost Grčije. Evropska centralna banka bo storila vse, kar je potrebno, nadaljevala bo z nakupovanjem grških državnih obveznic brez kakršnihkoli omejitev, samo zato da vprašanje grške solventnosti ne bi ponovno prišlo v središče pozornosti. To so objektivne okoliščine, v katerih deluje Evropska unija in ki jih je, vsaj po mojem skromnem mnenju, izjemno težko zaobseči s takšnim aktom, kot je načelna deklaracija. Kar se tiče osnovnih usmeritev. Ena od njih je tudi večja učinkovitost delovanja institucij Evropske unije v okviru obstoječih temeljnih pogodb. To je glede na naš aktualni čas še kako pomembno in potrebno še kako velikega intenziviranja. Evropska unija je namreč neslavno padla. Skupna akcija za zadržanje širjenja pandemije skozi skupno nabavo cepiv za cepljenje celotnega evropskega prebivalstva se je izkazala kot popoln polom. Evropska unija je padla predvsem zato, ker zdravstva ni proglasila za prioriteto med svojimi javnimi politikami. Jean Monnet, Robert Schuman in ostali očetje, utemeljitelji Evropske unije, se lahko obračajo v svojih grobovih. V Schumanovi deklaraciji je izrecno zapisano, da Evropa ne bo ustvarjena naenkrat, ampak korak za korakom, na temelju de facto solidarnosti, ki se bo uresničevala na podlagi vitalnih potreb evropskih držav in njihovih državljanov. Toda v tem konkretnem primeru nabave cepiv Evropska komisija ni nastopila energično in ni nabavila potrebnih količin cepiv. Tako so evrokrati postali soudeleženci farmacevtske industrije in njenih finančnih špekulacij, soudeleženci navijanja cen, počasnosti pri dobavah, soudeleženci prevar naročnikov in prikrivanja resnice o vseh teh početjih. Vse to, gospe in gospodje, pa so znaki razpadanja Evropske unije, pokanja po šivih tam, kjer se odloča o življenju in smrti, kjer se odloča o resnični solidarnosti, ki je Evropi potrebna zato, da preživi. Ali je takšne kritične situacije mogoče razrešiti z deklaracijami? Vsemu tistemu, kar je zapisano v dokumentu, neodvisno od tega, ali ga imamo za dovolj dolgega ali ne, čisto na načelni ravni seveda ni mogoče nasprotovati. Kdo pa lahko recimo nasprotuje cilju zagon evropskega gospodarstva; stabilnosti, odpornosti in blaginji prebivalstva, ki iz tega izhajajo? Kako bi bilo mogoče nasprotovati močni ekonomski uniji? Ali pa denimo krepitvi notranjega trga z vzpostavljeno konkurenčnostjo gospodarstva, ustvarjanjem novih delovnih mest in predvsem z investicijskimi aktivnostmi znotraj gospodarskih subjektov? Ali je lahko nasprotovati cilju močne, v prihodnost naravnane industrije, tiste industrije, ki je nekdaj bila v Evropi, zdaj pa je po vseh koncih sveta in fizično ni več prisotna v Evropi? Ali pa denimo o vlaganjih v digitalno preobrazbo? Vse to kajpak ima zvezo s političnim predznakom in ima zvezo z ideologijo, predvsem pa ima zvezo s sposobnostjo ali pa z nesposobnostjo. In predvsem ima zvezo z linijo izogibanja pred sprejemanjem težkih in nepopularnih odločitev. Nič ne bo z jadikovanjem in pritožbami. Cenita se čvrsta politika in močna vlada, v našem primeru močna Evropska komisija. Največje vprašanje pa seveda je, ali to imamo. Kakorkoli, slovenski predstavnice in predstavniki v institucijah Evropske unije bodo soočeni z izjemno zahtevnim delom, zato jim gre zaželeti predvsem dobre živce, veliko mero potrpežljivosti in predvsem tisto, kar na slovenskem prizorišču manjka, to je ustrezna mera odločevalske hladnokrvnosti. Hvala lepa.

Ko govorite o tem, da smo mi v LMŠ užaljeni – pa nehajte se hecati, no, lepo prosim. Užaljeni ste predvsem vi, zato ker bi radi, da smo vsi tiho pa da vam vsi sledimo. Saj smo slišali včeraj predsednika Vlade: SMC, tiho bodi!

nikakršnemu razvoju, ker ste rekli: vi ste proti razvoju, vi ste proti zelenemu, proti digitalizaciji, proti napredku. Enega ni tukaj v tej dvorani, ki bi rekel, da nasprotujemo temu. Res, dosti je tega laganja, ker smo mimo tega. To je nasprotovanje vaši politiki, ki jo vnašate v mednarodne dokumente, daleč pa od tega, da je nasprotovanje razvoju. Res pa je, da ste proti zelenemu prehodu pa temu samo in izključno samo v vaši stranki, proti temu, ker pač podnebne spremembe za vas itak ne obstajajo, pa voda je nekaj, kar iz pipe priteče in to je to, varovanje pa – »ko ga šljivi«. Dajte se prosim zbuditi enkrat.

Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v letih 2021–2024. Ta tema je lahko tudi nekoliko širša, kot smo slišali tako danes kot tudi na odborih, kjer smo to tematiko obravnavali. Bil sem zelo pozoren na opazke, na kritike opozicije, kjer je bila težava predvsem v tem, da je ta deklaracija kratka oziroma prekratka, pa se s tem težko strinjam. Ker če v neko deklaracijo zapišemo vse tiste ključne strateške stvari, torej izzive, potem je lahko že ena stran dovolj. Saj sem že na eni razpravi omenil, da je deklaracija o neodvisnosti ZDA velika oziroma so jo spravili na en list A3, tako da očitno so dobro strnili misli, ker že – koliko? – 200 let zadeva funkcionira, bolje ali slabše. Evropska unija nima tako dolge zgodovine, si pa želim, da bi imela vsaj tako dolgo prihodnost, če lahko tako rečem. Mislim, da smo v zelo resnih pogojih, zelo resnih razmerah tudi za Evropsko unijo, za številne njene članice. Krize, ki se dogajajo – mislim, da je ta s covidom že tretja v 10 letih za Evropsko unijo, pa tudi za nas kot Slovenijo – niso nekaj, kar nam poenostavlja delovanje, hkrati nam pa dajejo neko možnost, neko priložnost, da se preizprašujemo, ali te stvari, ki jih počnemo, počnemo na pravi način. Če vzamem v ozir OZN kot organizacijo, ugotavljamo, da je danes relativno nemočna, oziroma če se bolj diplomatsko izrazim, nefleksibilna, pa možnosti, da bi jo spremenili, reformirali, izboljšali, enostavno ni. To se zgodi po navadi takrat, kadar pride do neke resne situacije. OZN je nastala na pogorišču druge svetovne vojne in jaz upam, da ne bomo potrebovali pogorišč tudi znotraj Evropske unije, zato da uspemo narediti korake naprej ali pa da vsi skupaj enotno ugotovimo, da še ni trenutek, da še ni napočil čas, da se delajo koraki naprej in da se ostane na tem, pri čemer smo, ampak da se to dela učinkoviteje in bolje, kot se je to delalo doslej. Evropska unija ima številne izzive, in ko govorimo o Evropski uniji, moramo nujno razmišljati tudi o državah članicah, kjer se odpirajo številne delitve, številne fronte, če tako rečemo, ali pa ločnice. Ena pomembna, vsaj za moje pojme, je med tistimi starejšimi oziroma starimi ustanovnimi državami članicami, ki so tudi neprimerno bogatejše na eni strani, na drugi strani pa tiste države članice, ki so prišle kasneje. In kasneje kot so prihajale, manj so razvite, mogoče je v tem smislu Grčija še neka izjema, ki je, vsaj če gledamo številke, v nezavidljivi situaciji tudi zaradi krize, ki jo je doletela v v finančnem smislu. Ampak vprašanje solidarnosti oziroma, če hočemo, tudi vprašanje redistribucije od bogatejših k revnejšim, k manj razvitim je z vidika delovanja Evropske unije eno zelo pomembno vprašanje, ki bo enostavno to zgodbo ohranilo in peljalo naprej ali je pač ne bo v tej obliki. To vprašanje generira napetosti praktično na vseh straneh. Zato se mi zdi smiselno in pomembno to izpostavljati na vseh točkah. Ker ne gre zgolj za vprašanje solidarnosti v finančnem smislu, ampak gre za delitev usode na številnih vidikih, predvsem smo imeli zelo praktično izkušnjo, ko smo govorili o migracijah oziroma ko je ta migrantski val doletel tudi Slovenijo, ko je vprašanje šengena kot takega nekaj, kar moramo tudi mi na naši južni meji zagotavljati, pa verjetno ne smemo ostati v tem smislu sami. Številna vprašanja so torej, ki se odpirajo, in se tudi izkaže, kako učinkovito jih rešujemo, prav na polju neke skupne evropske

soočali s problemi. Tudi vprašanje dobave cepiva kot tako zelo veliko pove o samem stanju. Če bomo znali skupaj poiskati neke učinkovite rešitve, torej da bodo tudi te pogodbe, ki so bile sklenjene, prinesle neke rezultate, bo to nek velik uspeh, v nasprotnem bodo sledile številne kritike, ki verjamem, da jih bodo številni tudi s pridom politično izkoriščali v smer, ki ne bo koristila Evropski uniji kot projektu. Ker ne glede na to, da imamo vsi številne poglede, marsikdaj kritične, tudi utemeljeno kritične, glede delovanja Evropske unije, se moramo zavedati, da je ta projekt nastal predvsem zaradi tega, da zagotavlja v Evropi mir. Kdor je vsaj malo pogledal zgodovino Evrope pred letom 1945, je videl, da je to zgodovina ne miru, ampak zgodovina vojn in spopadov, praktično vseh proti vsem. Šele po letu 1945 in s tem projektom smo se mi nehali spopadati med sabo in smo začeli najprej ekonomsko sodelovati in to sodelovanje je preraslo tudi v neko politično sodelovanje. Brez tega se bomo preprosto vrnili v tiste čase. Verjamem, da je globalno gledano marsikomu tudi v interesu to, da Evropski uniji ne gre ravno najbolje, zato je pred nami en izziv. Če si bomo znali Če si bomo znali prisluhniti, če bomo znali sodelovati in peljati neke dialoge, potem bo tudi standard življenja v Evropski uniji zavidljiv in v končni fazi ki bo zanimiv tudi z vidika migracij. Mi moramo vseeno razumeti kot nekaj pozitivnega to, da si ljudje želijo živeti na našem območju, kar hkrati pomeni tudi našo odgovornost, našo neprimerno večjo odgovornost, da zagotavljamo tudi mir in stabilnost v številnih drugih regijah. Tu se pa spet odpre eno novo polje raznih pogledov oziroma interesov, ki so marsikdaj tudi navzkrižni med različnimi državami članicami. Tukaj bi lahko govorili tudi o vprašanju energetike, o energetski neodvisnosti Evropske unije kot take. To so vse dileme, za katere verjamem, da jih bomo težko spravili na skupni imenovalec, ampak ta skupni imenovalec bomo na neki točki morali najti. Jaz sem po svoje vesel, da bo tudi Slovenija kot sicer ena manjših držav članic nosila to zelo pomembno težo pri snovanju skupnih prihodnjih poti znotraj Evropske unije. Kot rečeno, jaz predlog deklaracije podpiram. Ali je napisan na 13 straneh ali na 130, pomembno je predvsem sporočilo, ki ga daje. daje. Predvsem se veselim vseh teh razprav, ki, tako kot smo danes slišali, morajo biti odprte. Potrebno je prisluhniti tudi tistim, s katerimi se ne strinjamo. Verjamem, da je takih znotraj Evropske unije zelo zelo veliko, tudi takih, ki v ta projekt ne verjamejo, in je treba tudi njihova sporočila razumeti in jih nekako vključiti v vse skupaj, ker smo videli, kaj vse sledi, kadar ni dialoga, kadar ni poslušanja in kadar se nekoga sistematično potisne na rob. na rob. Zgodovina nas je tukaj zelo veliko naučila in jaz bi si želel, da v prihodnje v tem procesu, ki se bo peljal zlasti v času, ko bo Slovenija predsedovala, uspemo narediti ta pomembni korak naprej, da se prisluhne čim širšemu krogu državljank in državljanov Evropske unije, držav članic. Ta proces bo zanimiv, bo izjemno pomemben, bo trasiral prihodnost in jaz se veselim, da bomo tudi mi prispevali kaj koristnega k vsemu skupaj. Deklaracijo pa, kot rečeno, bom podprl. Hvala lepa.

Dokument temelji na podlagah, ena izmed teh je Strategija razvoja Slovenije 2030, ki je bila že sprejeta, in tudi evropski dokument strateške agende Evropske unije za obdobje 2019–2024 ter nekateri drugi dokumenti. Deklaracija je kratka, jasna, razumljiva. Zelo podrobno sem poslušala amandmaje, ki so bili podani na seji Odbora za zunanjo Moram reči, da so se mi zdeli bolj ali manj prazni, čisti pleonazem ali po domače preobilje besed, besedičenje. Bil je en vsebinski amandma, ki ga je podal SD, in sicer da bi izvzeli stavek »zavzemamo se za trgovinski dogovor z kar seveda ni sprejemljivo. Slovenija je majhna in mora imeti z vsemi državami po svetu najboljše trgovinske odnose, kolikor jih je moč imeti. Deklaracija izpostavlja mnogo področij. Meni je posebej blizu področje, ki ga poudarja, modernizacija na temelju socialno tržnega gospodarstva. Slovenci smo taki, da želimo biti učinkoviti, pa hkrati smo še socialni. Mislim, da je to lastno vsem nam. Vlada pa je dokazala, da zmore to učinkovitost in socialni čut že z dosedanjimi osmimi protikoronskimi paketi in tudi drugimi zakoni. Poudarek pri tej deklaraciji je tudi na enotnem trgu in upoštevanju demografskih sprememb. Vlada že pripravlja zakon o demografskem skladu, kar je že nek odgovor na ta poudarek deklaracije. Deklaracija je tudi velika podpora družinam, tako s prispevki ob rojstvu otroka podporo s subvencijami, podporo z brezplačnim vrtcem za drugega in tretjega ter nadaljnje otroke v vrtcu. Deklaracija se zavzema za krepitev novih tehnologij, digitalne in zelene preobrazbe. Slovenija ima namreč potencial, ima nadarjene mlade in te mlade je treba spodbujati pa tudi ustrezno plačati. Poudarek je tudi na trajnostnem gospodarjenju z naravnimi bogastvi in pridelavi varne in kakovostne hrane. Zato tudi podpira male in družinske kmetije. To je v deklaraciji treba posebej poudariti. Vendar pa bo treba tudi v bodoče spodbuditi in zainteresirati mlade, da se bodo dejansko lotili kmetovanja in zagotovili Sloveniji tudi neko samozadostnost na tem področju, kolikor kolikor je možno. Deklaracija poudarja večjo odpornost na področju zdravja. Tu bo treba tudi delati na preventivi. Čeprav smo slišali v preteklih razpravah, da ima Evropska unija težave – vsekakor Evropska unija je naporen projekt – je nekaj najboljšega, kar se je zgodilo Sloveniji v globalnem smislu. Tudi ta vlada je nekaj najboljšega, kar se je zgodilo Sloveniji v njeni zgodovini. Čudovita dežela je Slovenija, za bivanje in za delo. in za delo. Prepričana sem, da je ta vlada zmožna slediti tudi načelu oziroma poudarku, ki je v tej deklaraciji – dostojanstvo in blaginja za vse. vse. Prav vsak človek mora imeti možnost živeti v blaginji, tako duhovni kot tudi materialni. Hvala lepa. Hvala lepa.